pa ćemo prvu točku dnevnog reda raspraviti upravo ovu koju smo sada dopunili. Dakle, prelazimo na - Predstavljanje Vlade Republike Hrvatske i glasovanje o povjerenju Vladi Republike Hrvatske Predsjednik Republike Hrvatske temeljem članka 97. Ustava Republike Hrvatske povjerio je mandat za sastavljanje Vlade gospođi Jadranki Kosor. Sukladno članku 109. Ustava Republike Hrvatske mandataraka gospođa Jadranka Kosor dostavila je Hrvatskom saboru program Vlade i prijedlog članova Vlade koji su vam dostavljeni na klupe jutros u 8,30 sati. Molim mandatarku za sastav Vlade Republike Hrvatske gospođu Jadranku Kosor da se obrati zastupnicima. Izvolite gospođo Jadranka (HDZ)** Hvala vam lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospođe zastupnice, gospodo zastupnici ja vas sve srdačno pozdravljam i želim dakako još jedanput istaknuti makar je to već rekao predsjednik Hrvatskoga sabora, da je predsjednik Republike Hrvatske gospodin Stjepan Mesić na temelju svojih ustavnih ovlasti, povjerio mi mandat za sastavljanje Vlade Republike Hrvatske. Zajedno sa našim koalicijskim partnerima HDZ-om preuzima odgovornost upravljanja državom u skladu sa voljom birača koja je iskazana na zadnjim parlamentarnim izborima. Dozvolite gospodine predsjedniče Sabora, gospođe i gospodo zastupnici da na temelju članka 109. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske, predložim sljedeće članice i članove Vlade Republike Hrvatske. JADRANKU KOSOR za predsjednicu Vlade Republike Hrvatske, DAMIRA POLANČECA za potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministara gospodarstva, rada i poduzetništva, Gospodina BOŽIDARA PANKRETIĆA za potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministara regionalnog razvoja, šumarstva i vodnoga gospodarstva, Gospođu ĐURĐU ADLEŠIĆ za potpredsjednicu Vlade Republike Hrvatske, Gospoda SLOBODANA UZELACA za potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, Gospodina GORDANA JANDROKOVIĆA za ministra vanjskih poslova i europskih integracija, Gospodina IVANA ŠUKERA za ministra financija, Gospodina BRANKA VUKELIĆA za ministara obrane,

za ministra mora, prometa i infrastrukture, Gospodina PETARA ČOBANKOVIĆA za ministra poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Gospođu MARINU MATULOVIĆ DROPULIĆ za ministricu zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva, Gospodina DARKA MILINOVIĆA za ministra zdravstva i socijalne skrbi, Gospodina RADOVANA FUCHSA za ministra znanosti, obrazovanja i športa, Gospodina BOŽU BIŠKUPIĆA za ministra kulture, Gospodina TOMISLAVA IVIĆA za ministra obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti, Gospodina DAMIRA DAMIRA BAJSA za ministra turizma, Gospodina DAVORINA MLAKARA za ministra uprave, Gospođu BIANCU MATKOVIĆ za ministricu u Vladi Republike Hrvatske. Mi smo kao što znate gospođe i gospodo zastupnici, gospodine predsjedniče dostavili uz ovaj prijedlog i program Vlade za mandat od 2009. do 2011. i životopise predloženih članica i članova Vlade Vlade Republike Hrvatske. Ono što dakako sada želim prije svega ukratko predstaviti program Vlade za sljedeće razdoblje, koje smo još i danas to želim reći dodatno poboljšali i revidirali i te kratke male izmjene ćete još tijekom rasprave i dobiti. Dame i gospodo, evo sa svojim timom stojim pred vama, predlažem da prihvatite i prijedlog i program Vlade za sljedeće razdoblje, ali i nas kao ljude koji ćemo taj program sasvim sigurno provesti. Ako me potvrdite za predsjednicu Vlade, snažno ću se zalagati prije svega za ravnopravnost svih građanki i građana Republike Hrvatske, zalagati za društvo u kojem će svi građani imati jednake mogućnosti za napredovanje, za razvoj, za stjecanje znanja i za život dostojan čovjeka. U okružju svakako i to još jedanput ponavljam, jednakih mogućnosti. Iskreno vjerujući to uložit ću i znanje i trud zajedno sa svim kolegicama i kolegama u Vladi kako bih zajedno sa vama ali i sa svim građankama i građanima Republike Hrvatske nadogradila već postavljene temelje i unaprijedila okvir za zajednički, bolji i kvalitetniji život. Od svojega prethodnika doktora Ive Sanadera bez zadrške sam preuzela i spremna preuzeti vođenje Vlade Republike Hrvatske kao što sam preuzela i vođenje stranke. Kao predsjednik Vlade doktor Ivo Sanader uvijek se vodio interesima hrvatskih ljudi, njihovim potrebama, njihovim nastojanjima, njihovim željama. Na tome sam mu zahvalna i tu zahvalnost još jedanput pred svima vama želim jasno i glasno izreći. Naša je obveza dame i gospodo krenuti dalje bez odgode, bez prekida, bez predomišljanja, bez odugovlačenja i bez kalkuliranja. Vlada Republike Hrvatske provodit će u slijedećem razdoblju program koji je pred vama o kojem ću reći nekoliko riječi i odmah na početku istaknuti ono što će biti u središtu pozornosti Vlade Republike Hrvatske. To je prije svega osiguranje makroekonomske stabilnosti i stvaranje uvjeta za oporavak i stabilan gospodarski rast. Dame i gospodo, reći ću nekoliko riječi o situaciji u kojoj se danas nalazimo. Svjedoci smo prvog pada bruto domaćeg proizvoda nakon desetak godina koji je u prvom tromjesečju ove godine iznosio 6,7%. Prije svega se taj pad ekonomske aktivnosti manifestirao odnosno bio posljedica smanjenja potrošnje ali i pada industrijske proizvodnje, građevinarstva odnosno robne razmjene. Ovdje želim jasno reći i snažno odbaciti sve one kalkulacije o tome da se to događa samo nama i da je za to kriv netko iz Vlade. ekonomska gospodarska kriza jest situacija koja je pogodila cijeli svijet, Europu, dakako i Hrvatsku. Svijet je zahvatila velika ekonomska kriza koja je u određenoj mjeri poljuljala temelje svjetskog gospodarstva. Pogledajte i pozivam sve zastupnice i zastupnike da i tijekom ove rasprave koja će uslijediti analiziraju i sve ono što se događalo drugdje u svijetu, posebice u u Europi, primjerice Islandu ili baltičkim zemljama odnosno Mađarskoj. Ja ću spomenuti i pad bruto domaćeg proizvoda koji je primjerice pogodio Njemačku gdje je zabilježen pad od 6,9, susjednoj Sloveniji 8,5 možemo krenuti i dalje od Europe, primjerice spomenuti Japan gdje je to 9,1% sa nažalost daljnjom tendencijom. Dakako da Hrvatska nije mogla ostati pošteđena takve globalne krize. Mi se borimo dame i gospodo protiv krize svim raspoloživim instrumentima. I ponavljam još jedanput, ponovit ću puno puta do kraja svojeg predstavljanja i Vlade i programa da će to biti u središtu naše pozornosti u slijedećem razdoblju. I moram spomenuti još jedan put da je upravo adekvatna ekonomska politika u proteklom razdoblju dovela do toga da smo uspjeli anticipirati i amortizirati dosadašnje šokove. O tome govore i svjetske odnosno međunarodne institucije od MMF-a do Dame i gospodo, spominjem to u kontekstu činjenice da mi unatoč poteškoćama nismo do sada imali problema niti sa redovitim izvršavanjem obveza prema isplati isplati plaća, mirovina ali i socijalnih davanja. Tu ću dakako istaknuti i mislim da se to od mene i očekuje isplatu doplataka za djecu odnosno rodiljnih naknada. središnje mjesto u programu za slijedeće razdoblje ali isto tako nastavak pregovora Republike Hrvatske za ulazak u Europsku uniju. Blokadi unatoč mi radimo jednako tako kao da su sva poglavlja otvorena i kao da se sva poglavlja uspješno zatvaraju. Mi ćemo naš posao ponavljam to još jedan put završiti do kraja godine i ja sam apsolutno uvjerena da će se pregovori nastaviti, da će se pregovori odblokirati i da ćemo završiti taj posao do kraja ove godine. Dame i gospodo, slijedeće što želim istaknuti iz programa Vlade jest da ćemo osigurati međunarodni i sigurnosni položaj Republike Hrvatske preuzimanjem i ispunjavanjem obveza koje proizlaze iz potpore i članstva u NATO savezu. Razvitak društva temeljenog na znanju u kojem je obrazovanje dostupno svima pod jednakim uvjetima uz maksimalno korištenje blagodati suvremenih informacijsko-komunikacijskih tehnologija. I dalje će jedan od stupova našeg rada i program biti očuvanje dostojanstva hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji jer mi u Vladi smatramo da je činjenica koja se ne smije i ne može zaboraviti a iskazuje se upravo kroz čuvanje dostojanstva da su hrvatski branitelji najzaslužniji za slobodu i europsku Hrvatsku. Svakako da je u središtu pozornosti stabilnost tržišta rada i provedbe aktivne politike zapošljavanja kroz dodatne programe osposobljavanja, prekvalifikacije, olakšica ali i potpore dugotrajno nezaposlenima, posebno ženama, posebno ženama iznad 45 godina života, posebno ženama koje su žrtve nasilja. Poticat ćemo povećanje konkurentnosti kroz konkurentnost hrvatske poljoprivrede, kroz poticanje proizvodnje, potporu dohotku, kapitalnim ulaganjima i ruralnom razvitku. Osobito će naše mjere biti usmjerene na intenzivan razvoj malog i srednjeg poduzetništva putem usklađene državne politike u svim područjima. Svakako da ćemo nastaviti i sustavnu izgradnju infrastrukture ali i povezanosti svih krajeva te dostupnošću pitke vode, plina i najsuvremenijih komunikacija svugdje u zemlji. Dame i gospodo, zalagat ćemo se i za sustavno provođenje i razvitak jadranske politike ali i poseban naglasak dati na razvoj i poticaj hrvatskom turizmu posebice kroz snažno povezivanje poljoprivrede i prehrambene industrije. Dame i gospodo, želim istaknuti da ćemo osobitu skrb voditi o zaštiti okoliša, uvođenju reda u prostor i okoliš i poduzimati daljnje mjere kako bi se spriječila daljnja devastacija u skladu s najboljim europskim europskim praksama. Naša odlučnost bit će svakako u provođenju zdravstvene reforme do kraja. Dajemo snažnu potporu socijalnom partnerstvu. Ja mogu reći da sam u dosadašnjem radu kao članica Vlade, kao potpredsjednica Vlade bila i u nekoliko navrata potpredsjednica Gospodarsko socijalnog vijeća, ali svakako i predsjednica Gospodarsko socijalnog vijeća, budući da se tu tri partnera izmjenjuju, imam dobro iskustvo u suradnji i radu sa, prije svega sindikalnim središnjicama ali svakako i sa Hrvatskom udrugom poslodavaca. Znam i znala sam slušati, vodila nekoliko pregovora oko temeljnih, odnosno kolektivnih ugovora i za javne i za državne službe. I želim ovom prilikom, dame i gospodo i zahvaliti na dosadašnjoj odličnoj suradnji i sa sindikatima, sa sindikalnim čelnicima ali i sa članovima i članicama Hrvatske udruge poslodavaca. Dame i gospodo posebno želim istaknuti da ćemo nastaviti reformu u pravosuđju, svakako u javnoj upravi, mi ćemo to dodatno osnažiti i kroz osnivanje Ministarstva uprave, jer ako budemo dobili vašu potporu danas će dužnost preuzeti i novi ministar uprave. Želimo da uprava bude snažna, jaka samo zbog jednog najvažnijeg razloga a to je da bude na usluzi građanima. Dame i gospodo, posebno bih izdvojila da ćemo nastaviti snažnu borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala, jačati vladavinu prava i u tom kontekstu gledam i pokretanje osobnog identifikacijskog broja dakle OIB-a, kao snažnog instrumenta u borbi protiv svih oblika kriminala, ali prije svega korupcije. Boriti ćemo se dakako za mlade, borit ćemo se protiv droge, želim jasno istaknuti da što se tiče nas, članica i članova Vlada ne dolazi u oblik niti jedan oblik dekriminalizacije droge, protiv svih oblika nasilja, posebno kroz program koji smo nedavno prihvatili na sjednici Vlade, program protiv nasilja među mladima. Želim reći i ovom prigodom da je i moja želja, nastojati ćemo tome dati snažan poticaj "vjetar u leđa", da u tu borbu protiv nasilja, osobito među mladima dodatno uključimo lokalnu upravu i samoupravu. Želim još jasniju i transparentniju javnu nabavu, dati ćemo sve od sebe da se to uistinu i dogodi i mislim da to mogu s pravom ovdje isticati zato što sam dok sam bila na čelu Ministarstva, obitelji i međugeneracijske solidarnosti državna revizija za sve godine, dakle, od početka mandata, od 2004. je ministarstvu davala nalaze koji su bili besprijekorni, dakle revizijski nalazi su bili bezuvjetni, što znači da nije u njima pronađena niti jedna jedina nepravilnost. Svakako dame i gospodo želim istaknuti da ćemo se posebno zalagati u zaštiti svih manjina u Republici Hrvatskoj protiv bilo kakvog i bilo kojeg oblika diskriminacije. Želim podsjetiti da je u mojem ministarstvu, kažem u mojem zato što sam mu bila na čelu i iznjedren Zakon o suzbijanju diskriminacije kao jedan od snažnih instrumenata u borbi za ljudska prava, ostvarenje ustavnih vrednota koje je bilo i jedno od mjerila za jedno poglavlje, za otvaranje. Međutim, želim reći da to nismo radili ni zbog koga drugoga nego iz iskrene uvjerenosti da je to potrebno nama samima. Želim svakako istaknuti da ćemo stvarati sve potrebne pretpostavke za ravnomjerni i uravnoteženi razvoj svih krajeva Republike Hrvatske i osobito potporu Hrvatima u Bosni i Hercegovini koji su tamo ravnopravni, suvremeni, konstitutivni narod u toj zemlji. Međutim, raditi na zaštiti prava i interesa svih Hrvata diljem svijeta. Evo to su neki od naših temeljnih ciljeva u programu koji smo vam predočili. Dame i gospodo zastupnice i zastupnici, neću reći ništa novo ako još jedanput kažem da su vremena u kojima živimo i u kojima ćete vi glasati o povjerenju novoj Vladi iznimno teška. Međutim, želim reći da sa punim samopouzdanjem preuzimam ovu dužnost jer budući da sam sve ove godine pa i zastupnica u Hrvatskom saboru imala priliku i raditi i pomoći kada je to bilo moguće svima onima koji je na bilo koji način dotakao strašnom rukom rat i sve nedaće od prognanika, izbjeglica, ali prije svega hrvatskih branitelja, invalida, obitelji poginulih, zatočenih i nestalih, obitelji koji još uvijek traže svoje mile, mogu reći bilo je puno, puno težih vremena. I ostvarili smo cilj koji je malo tko vjerovao od onih koji su gledali sa strane a to je da imamo vlastitu državu. Današnjica naravno nije bez izazova ali mislim da probleme možemo riješiti, mislim da za to imamo snage, mislim da za to imamo znanja. I osobno mislim, dozvolite da to kažem, da nam u svemu tome treba malo više zajedništva. Potpuno svjesna daljnjeg ubrzanog razvitka Hrvatske u okolnostima aktualnih europskih procesa u svjetlu utjecaja globalizacije, u kontekstu regionalnih procesa najavljujem nastavak svih onih pozitivnih projekata koji imaju za cilj unaprijediti položaj Republike Hrvatske. Svakako u tom kontekstu opet se vraćam na gospodarstvo, to je osnaživanje gospodarstva jedan od temeljnih preduvjeta. Do sada smo uspjeli zadržati ono što mnogima nije uspjelo i mislim da je trenutak i to istaknuti, dakle, održati stabilnost i bankarskog sustava i stabilnost valute, a ako smo uspjeli u svemu tome, sigurna sam da ćemo uspjeti i u drugim ciljevima. Naime, mi govorimo o tome da moramo uistinu očuvati svako radno mjesto, o tome je riječ, o potpori, o očuvanju radnih mjesta, o otvaranju novih, o potpori svemu onome što nam omogućava i standard kakav imamo i socijalna primanja i pomoć i pomoć najosjetljivijim skupinama u hrvatskom društvu. Dame i gospodo uvijek sam znala u svom poslu slušati druge, uvažavati tuđe mišljenje, uvijek sam se trudila slušati i čuti što to muči ljude u svakodnevnom životu i ono što vam mogu obećati, ni sada u vremenima koja dolaze neće biti drugačije. još nešto o Hrvatskoj i Europi. Hrvatska jest Europa, hrvatske vrijednosti jesu europske vrijednosti. Prema tome, našim prijateljima, europskim prijateljima želim ovdje reći da smo mi učinili svoje, da mi činimo bez ostatka svoje, odrađujemo svoj posao, a na njima u ovom trenutku leži teret povijesne odgovornosti. Hrvatska u Europskoj uniji što prije, no svakako ne pod svaku cijenu. Dovršit ćemo uspješno proces izgradnje međunarodnog povjerenja i zajedništva. Hrvatska će biti punopravna članica Europske unije, odnosno europske obitelji, europskog civilizacijskog kruga kojem pripadamo, unatoč povijesnoj kratkovidnosti našim sjevernih susjeda. Hrvatska će biti odgovorna članica Unije, kao što je odgovorna i aktivna članica Sjevernoatlantskog saveza. Dame i gospodo, moja će Vlada predano raditi na svemu o čemu sam govorila. Kao što sam rekla, slušala sam puno, dugo, često tisuće i tisuće ljudi i znam da je politika zapravo samo jedno, svakodnevni i težak i katkada mukotrpan posao, ali zapravo konkretno i stvarno rješavanje problema koji imaju stvarni ljudi, dakle rješavanje problema koje imaju građanke i građani Republike Hrvatske. Sve moje kolegice i kolege ministri toga su svjesni i na tome ćemo zajedno raditi, na tome će raditi zajedno sa mnom. Pozivam ovom prigodom i sve čelnike parlamentarnih političkih stranaka na suradnju. Moja će vam vrata oko temeljnih nacionalnih pitanja, oko strateških pitanja uvijek biti otvorena. Mi nismo neprijatelji, mi smo samo suparnici na političkoj sceni i želim da se uistinu uvjerite da apsolutno bez ostatka i mislim to što ovog trenutka govorim. I dozvolite sada nešto jako osobno. Pozivam ovaj puta kao mandatarka za sastav nove Vlade posebno sve gospođe zastupnice da mi daju povjerenje. Naime, i naravno svim ministricama, jasno i ministrima u Vladi. Govorim to zbog toga što smo evo mnoge od nas koje smo ovdje, i sa desne i sa lijeve strane, često u različitim raspravama govorile zašto nema više žena u političkom životu i uvijek smo se slagale oko jednoga, ženama treba dati pravu šansu. Govorili smo o izborima za Parlament, o tome da ih se treba stavljati na čelo liste, da uistinu budu izabrane, a da ne budu zamjenikovog zamjenika Prema tome, složile smo se oko temeljnoga cilja, ženama treba dati šansu tamo gdje je stvarna moć i gdje je novac. Evo sad je prava prilika za to budući da je predsjednik Republike Hrvatske, gospodin Stjepan Mesić, meni dao šansu da budem mandatarka nove Vlade. Gospodine predsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici, hvala vam što ste me poslušali. Predlažem da glasate za program koji smo vam podastrli i za ministrice i ministre u Vladi od 2009. do 2011. godine. Hvala vam lijepa. Hvala gospođi Jadranki Kosor, mandatarki za sastav Vlade Republike Hrvatske. Otvaram raspravu. U ime kluba IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovani članovi buduće Vlade, poštovana buduća premijerka. Moj govor nemojte doživjeti neprijateljskim. Upravo da ja počnem onako kako ste vi završili. Ja vam želim od srca svaki uspjeh. Vaš uspjeh biti će uspjeh i cijele Republike Hrvatske, vaš neuspjeh biti će neuspjeh ne samo vas osobno i vaših ministara, nego i zemlje u cjelini. Međutim, ako Vlada Ive Sanader nije uspjela, bojim se da neće uspjeti ni ostatak ostataka te Vlade. Zato vam isto tako savjetujem da budete hrabri i da predložite izbore. Kažu ljudi da su izbori skupi. Ja kažem demokracija nema cijene. To je najjeftiniji način upravljanja jednom zemljom. Ako netko na nekoj autocesti uzme 1 ili 2% nečega, pa to je cijena izbora. Ako izbori maknu one koje spominje "Washington Times", onda smo zasigurno profitirali. Ostavka gospodina Sanadera, po mom sudu, destabilizirala je Hrvatsku, destabilizirala je ekonomiju. Bivši premijer je pobjegao. Zašto, ne znamo ni do dan danas razlog. Ali isto tako gospodin Sanader nije Mesić, Mesić se vratio jer se razišao s jednom politikom i Mesić nikada nije bježao od odgovornosti. Vi gospođo Kosor, isto tako znate, spominjali ste čega ste se prihvatili. Ja želim isto tako vjerovati da ćete vi svojim autoritetom držati Vladu na okupu, da se svaki ministar neće pretvoriti u premijera. Toga se treba plašiti da odlaskom jednog premijera sutradan u ovoj Vladi ne dobijemo puno malih premijera. Vi ste spominjali gospodarsku sliku. To što je u prvom kvartalu 2009. bruto društveni proizvod rekli ste u Njemačkoj pao više nego u Hrvatskoj, u Hrvatskoj 6,7%. Spomenuli ste Japan -9,1%, u Hrvatskoj 6,7. Sloveniju 8,5, Hrvatsku 6,7. To ne znači puno jer su njihove ekonomije konvertibilne, a mi teško da možemo osigurati devize bilo glede uvoza, bilo servisiranje vanjskog duga. I utoliko, kada znamo da u Parlamentu neće biti neke podrške, stabilnosti itd., mislim da moramo jamčiti institucije. To je ono što ću ja stalno ponavljati. Šteta da se možda odlazak bivšeg premijera nije dogodio ranije, možda je to najjači potez koji se dogodio u ovoj zemlji u zadnjih šest godina. Međutim, institucije su stabilne, predsjednik države, guverner Hrvatske narodne banke, Ustavni, Vrhovni sud, tek formirana lokalna samouprava, a ono što Sabor mora reći da su banke sigurne, da je kuna čvrsta, da su nam dućani prepuni, nažalost ima malo kupaca, da je sezona u tijeku i da ako radimo mi ćemo zasigurno moći uspjeti. E da li će ostatak ostataka one prve Vlade izvući Hrvatsku, to ćemo vidjeti. da smo tu negdje možda i vi i ja na istoj poziciji. Nemojmo štiti sebe, zaštitimo Hrvatsku. Kako? Prijevremenim izborima. Razmislimo o 20. ili 27.9. Ovaj manevar je legitiman. HDZ ima većinu to nije upitno, dovoljno imate glasova. To nije sporno. Sporno je kada premijer odlazi bez obrazloženja. To je ono što Hrvatsku vrijeđa, što Hrvatsku plaši i na neki način zbog toga je Hrvatska gnjevna. Odite među ljude i osluškujte što ljudi misle. Hrvatska nije ni samo IDS, ni samo SDP, ni HSS, ni samo HDZ. Mogu biti na vašem saboru 10 hiljada vaših članova, skandirati ovo ili ono, ali Hrvatska su glasači. I ako mi idemo među građane, ako tražimo povjerenje, ako kažemo tim građanima gospodo istinu, navijestimo kakvu ćemo politiku voditi oni će izabrati opciju i na taj način ćemo dobiti dvije, tri godine mira. I ta ekipa koja god bila moći će služiti Hrvatskoj. Bez izbora za šest, sedam, osam mjeseci mi ćemo imati izbore, a Hrvatskoj ćemo uzeti, oteti oteti ili upropastiti dvije ili tri godine. To je ono čega se imamo pravo plašiti. A što možemo reći? Dobro, prvo vidim opet nema ni jednog ministra iz Istre. To je već praksa. Ono što trebamo reći treba reći nema novaca, da novaca neće biti, da će 2010. biti teža godina od 2009., da je deficit negdje 15 milijardi kuna, ali im moramo reći da im jamčimo plaće, minimum socijalnog zdravstvenog standarda. Pozovimo MMF odmah, jer će ionako on doći ovdje 2010. Dosta politike preraspodjele po kriteriju stranačke pripadnosti, radikalno radikalno decentralizirajmo Hrvatsku, jer ova centralizacija uništila je i bivšeg premijera. Ne može jedan čovjek o svemu voditi računa i ne može isto tako nama građanima za sve uvijek biti kriva samo država. Jamčimo stabilnost kune. Svi su prezaduženi. Povećajmo potrošnju. Ja znam da je to lako reći, govoriti, teže je to odraditi. Govorio sam 2008. da će 2009. biti teška godina. Daleko teža će biti 2010. Govorio sam u četvrtom mjesecu da će deficit središnje države biti 20 milijardi kuna, možda 20 milijardi kuna. Tad su me normalno svi ismijavali. O.k. Ali bez obzira na sve recimo građanu istinu, a vama gospođo buduća premijerka okružite se ljudima koji će vam reći gospođo Kosor niste u pravu, otjerajte od sebe ulizice. Nije to samo vaš problem, to je naš problem, zemlje u cjelini. Ali vaši problemi sutradan će biti i naši problemi. Ako to ne shvatimo, ne shvatite i vi ćete morati ulaziti u Sabor kroz podrum i izlaziti iz Sabora kroz podrum kao što je to bivši premijer učinio u srijedu 1.7. na vaš rođendan čime je na neki način dezavuirao i vjerodostojnost ovog Doma, ne toliko svoju. Nemojte se stoga okružiti ulizicama. Prvu koju stvar koju treba predložiti izmijeniti Ustav, da zastupnike biramo neposredno, pa bi sve onda možda i u ovoj zemlji bilo drugačije. Ono što smo gledali u subotu na RTL-u, HRT-u to je bio show jedne osobe koje su dvije ključne rečenice. Želio sam šokirati Hrvatsku i svijet i onaj citat iz Biblije da sve ima svoje doba i svoje vrijeme. Ja vjerujem da je vrijeme jednog čovjeka za nama. Koliko je to bilo dobro vrijeme o tome nekom drugom prilikom. Istina je, plaće su bile redovite, penzije su bile redovite, živjeli smo iznad mogućnosti. U jednom trenutku otvorili smo se svijetu pa nas je svijet pročitao, prije toga blokirao. Ali dobro. Što nije napravljeno? Da se ne trebamo plašiti jeseni i naredne godine. Jednom riječju, ja mislim da Hrvatska ima šanse da se izvučemo, ali to je ono najgore što je iza sebe ostavio. sebe ostavio. Želio je kaže šokirati Europu? Koga ćete šokirati? Bildta, Bildta recimo? Zar će jedan Bildt sad prekinuti ljetni odmor ne znam na Azurnoj obali zbog Hrvatske. Pa to su bedastoče! Nakon sastava vodstva HDZ-a, nove Vlade u liku i djelu bivših Tuđmanovih suradnika, Europa će godinu dana promatrati rad te buduće hrvatske Vlade i tek tad će odlučiti hoće li nas ili ne propustiti u Europu. Tim potezom premijera bivšeg Hrvatska možda ulazi u Europu sa Srbijom i Bosnom i Hercegovinom. Englezi su došli reći ću na svoje. Slovenija im je možda bila jedan paravan, ali se isto tako bojim da će nas promatrati i glede ovog našeg permanentnog koketiranja sa filoustaštvom na tragu ove jučerašnje izjave da se jedan Luborić borio za Hrvatsku. To je skandalozno! Taj koljač se borio za Hrvatsku. Ma za kakvu Hrvatsku bez Židova, bez Srba. Ja se bojim da je to skupljanje svega desnog u ovoj Hrvatskoj, ali o tome drugom prilikom. Drugo kaže želio je šokirati Hrvatsku. Pa šokirao je turizam, burzu, izvoz, bankarski sustav, kreditni rejting, HNB itd. Tim potezom napravljena je šteta. Danas mislim da se jednostavno bivši premijer više neće vratiti u politiku. I opet da citiram taj Stari zavjet da sve ima početak i kraj. Mene isto tako zanima kakav će onda biti kraj ako je istina sa onih 500 milijuna dolara ne znam gdje. Dobro je da su i gospoda u SDP-u progovorili o HRT-u, da samo mene ne tuže. Dok HDZ ima HRT oni mogu biti na vlasti. I tu isto treba neke stvari isto promijeniti, ali hoće se promijeniti. Hrvatska ne treba klečati pred Europom, ali isto tako ni Europa neće klečati pred Hrvatskom, ali Hrvatskoj mora biti cilj ulazak u Europu. Hrvatska ima problem sa Slovenijom, ali rješenje tog problema se neće pronaći ni u Zagrebu, ni u Ljubljani, ni na Markovom trgu, ni na Pantovčaku ni u Starom gradu u Ljubljani već u Istri. I pitajte kako je taj problem moguće zatvoriti i već jedanput definitivno ga staviti ad acta. Samo ne znam da li postoji politička volja. Ono što nudite danas preslagivanje Vlade ne znam gospodin Pankretić potpredsjednik Vlade, sad gospodin Čobanković ministar poljoprivrede, gospođa Matković potpredsjednica bez portfelja to je trgovina, trgovina i trgovina. S tim ljudima preko istih imam dojam da bivši premijer i dalje je najjača figura u Hrvatskoj. No, gospođa, ne gospođa Kosor već gospodin Sanader. On će možda zbog toga Zuboviću, gospodine Zuboviću dobro spavati. Pitanje je da li će i gospođa Kosor. Daj Bože? Prema premijerki sigurno danas više nitko neće imati obzira, odgovornost je na premijerki budućoj. Ja sigurno gospođi Kosor, predugo se znamo, želim svaki uspjeh i vjerujte mi da ja to iskreno mislim. Gospodin Sanader je nosio dobre vijesti, mislim da će gospođa Kosor nositi i loše zemlji. Ali zemlji treba, treba joj vjera, treba joj nada, treba joj neki izlaz iz te apatije. Nije sve crno, može se, uvijek se može, izlaz postoji. Ova zemlja nije još bankrotirala, nije bankrotirala i to treba reći. I sve treba učiniti da, ne daj Bože dođe do najgorega. Sve mora ići nekim svojim putem, to treba reći, bez ovoga, bez onoga, bez svakoga se može, pojedinac je pojedinac. U ovoj zemlji živi 4,5 milijuna stanovnika i ako neće jedan, mogu neki drugi ga naslijediti. Vidimo, banke normalno posluju. Neka, neka si preispitaju dobit, tvornice kako-tako u tim problemima, turizam ide, obrti rade, svi imaju probleme, to vidimo, poreska uprava isto treba imati sluha, ali ja želim vjerovati da se sve može. može pomoći, treba preispitati rashode, pomoći onima koji rade. Može se, ako ovo bude kraj jedne politike i ako nastavimo sa jednom novom politikom. Gospođo Kosor, imate šansu, iskoristite ju. Ne podcjenjujte narod, osluškujte narod, a ja mislim da je ovaj naš narod za izbore. Ponavljam, ako Vlada Ive Sanadera nije uspjela, sumnjam da će uspjeti ostatak ostataka te Vlade. Nemojmo odmah na prvu spram naših susjeda, ne može se govoriti na nekim skupovima kao … /Govornik se ne razumije./ … zato jer ćemo sutradan opet morati živjeti sa njima, kraj njih No bez obzira na sve kraj njih No bez obzira na sve Hrvatska može, građani ne trebaju paničariti, ali imaju sigurno razloga biti zabrinuti, a Vladi ću još jedanput zaželjeti svako dobro. Zbog svega ovoga, IDS neće glasati za premijerku, neće glasati za ministre, neće glasati za povjerenje Vlade, ali ako možemo, rado ćemo vam pomoći. Hvala. Sudeći po prvoj raspravi, imati ćemo živahnu raspravu ovoga današnjega dana. Pa da vidimo, imamo 9 ispravaka netočnih navoda. To vam najavljujem da se pripremite za ovakve. **Bagarić, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa pošto je kolega često govorio o Bibliji, ja bih kazao kako je upravo jedan mitski i biblijski Kajin ubio Abela, a ovaj danas je ubio istinu. Apsolutno netočno je kolega da je Sanader pobjegao. Sanader je rekao zbog čega radi taj potez i jasno je kazao to što je imao kazati. Između ostaloga je čak rekao i zbog jačanja demokracije. I to je kazao. S druge strane, sami ste demantirali tu izjavu kad ste rekli da je on pobjegao jer ste kazali da je to najjači potez u Hrvatskoj državi. Pa kako može onaj koji je pobjegao napraviti najjači potez u Hrvatskoj državi? I konačno, kad smo kod gospodina Mesića, o mom predsjedniku, o hrvatskom predsjedniku sve najljepše, sve najljepše i dok je predsjednik sve najljepše, međutim kad završi njegov mandat, upitati ću ga kako se razišao sa Tuđmanovom politikom nakon prestanka sukoba Hrvata i muslimana? Tek tada se razišao, a izgradio je cijelu, ne znam teoriju o razilaženju o kojemu vi govorite i što podvaljujete cijeloj javnosti. Gospodine Kajin, ne obmanjujte javnost. Hvala lijepo. Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Pa kolega Kajin je rekao čitav niz netočnih navoda. Ja ću samo demantirati zbog kratkoće vremena dva. Prvo, citiram: "Vlada Ive Sanadera nije uspjela." Kolega Kajin, vi bi mogli početi pratiti gospodarske i socijalne pokazatelje i uspoređivati ih, a i neki drugi bi očito mogli, i uspoređivati ih sa susjednim zemljama. Ja ću vas samo podsjetiti nekoliko uspjeha Vlade Ive Sanadera. Na međunarodnom planu ulazak u NATO, ulazak u Vijeće sigurnosti, na gospodarskom planu, gotovo nulta stopa deficita proračuna na početku krize. Zbog toga je kriza samo malim dijelom zahvatila Hrvatsku, uostalom u odnosu na zemlje u regiji, na neke članice Europske unije. Samo to gospodin Kajin, a još neki ne razumiju. Ali zato će vam reći zadnji pokazatelj sindikalne košarice koji je objavio prije tri dana, objavio samostalni sindikat i koji je rekao da je košarica pojeftinila u lipnju u odnosu na svibanj, citiram sindikate, za 37 kuna ili 0,57%. To je jedino pojeftinjenje sindikalne košarice u regiji i u Europskoj uniji. Tek toliko radi podataka. A sad moram na kraju demantirati gospodina Kajina koji vjeruje nekim piskaralima koji u današnjem jednom listu govore da sam ja nekakav zagovaratelj fašističkih zločina. Gospodine Kajin, ako je itko dobio rođenjem u svoje krvne žile antifašizam, dobio sam ja. Nikada nisam hvalio ni jednoga Ja znam da to gospodin Kajin ne može razumjeti, nikada nisam hvalio ni jednoga zločinca, osim što sam ga stavio u kontekst povijesti rekao, da zločinac je i trebalo mu je suditi, a ne ubiti ga na ulici. gospodina Kajina, puta kontradiktoran u svom govoru. On je izrekao sljedeće: "Ako Vlada Ive Sanadera nije uspjela, neće ni ostatak Vlade." Netočno, gospodine Kajin, Hrvatska je u ovih 6 godina postala vrlo prepoznatljiva zemlja u regiji, zemlja stabilnosti i sigurnosti, od provođenja reformi do ulaska u NATO, započeli smo borbu protiv korupcije, u svim segmentima ovoga društva započete su reforme. I ovo što stalno iznosite i pokušavate Hrvatsku na dno spustiti, nemojte to činiti zbog građana ove zemlje. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak, gospodin Frano Matušić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa netočno je kolega Kajin ustvrdio ako Vlada doktora Sanadera nije uspjela, onda to neće ni ostatak ostataka, ostataka, kako je on to naveo. Pa da je samo ostvaren jedan strateški cilj, koji jest ostvaren, a to je ulazak Hrvatske u NATO, onda toj Vladi treba čestitati jer to je strateški cilj za koji se Hrvatska zalagala od njenog osamostaljenja. Da ne govorimo o činjenici da da nam danas iz Europe jasno kažu da smo na pragu Europske unije. To su dva strateška cilja Hrvatske države koje je uspjela ostvariti ova Hrvatska Vlada pod vodstvom doktora Sanadera. A što se tiče gostovanja, odnosno

Hvala gospodine predsjedniče. Gospodin Kajin je naveo puno netočnih navoda i vrlo teško bi to bilo sve ispraviti. Ja ću pokušati ispraviti ono što je on rekao. A rekao je da u subotu, misleći na 13. Opći sabor Hrvatske demokratske zajednice, rekao da je to bio showu jedne osobe. nije bio showu jedne osobe, već je bio najveći politički sastanak u Republici Hrvatskoj ikada održan. Vi nikada nećete moći napraviti takav skup i naravno da ste ljubomorni na to. Ovdje u Saboru vi pravite show jedne osobe i kao shoumena vas doživljava hrvatska javnost, pogotovo kada zagovarate izvanredne izbore. Pa kolega izbori su bili prije malo više od mjesec dana i vi bi da svake nedjelje budu izbori. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala dobro je. Hvala. Gospodin Josip Đakić, ispravak netočnog navoda. netočno je da izglasavanjem i nastavkom rada Vlade u izmijenjenom sastavu na čelu sa premijerkom, oduzimaju se građanima dvije do tri godine. Već je točno da bi novi izbori bilo potrošeno vrijeme i novci. I ništa se u biti ne bi promijenilo. Isti sastav je ostao i dalje. Ali gospodine Kajin vi ste stvarno destabilizirajući faktor za svakoga. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. To je izraženo mišljenje. Samo ono što je rekao, pa kazati ovo nije točno, nego je ovo što ja govorim točno. Onda je to ispravak, a ne tako to, jel. Gospođa Božica Šolić, ispravak. Hvala lijepa. Ja bih molila na početku da me SDP-e ne isključuje kada dajem ispravke, molim lijepo predsjedniče. Evo zastupnik Kajin u svojoj raspravi koja je bila puna netočnosti i puna nekih novih saznanja, što ja nikada nisam čula, što je on ovdje pred govornicom izgovorio, ali ispravit ću ga u dva netočna navoda. A to je da je premije, bivši premijer doktor Ivo Sanader pobjegao i da je u tome kukavica i da je HDZ kukavica. Zastupniče Kajin to nije točno. Da je doktor Ivo Sanader pobjegao. Vi ste pozorno slušali što je rekao na saboru stranke koji je bio najveći oda kada je HDZ-a. i ako ste političar dobro možete zaključiti zašto je otišao u ovom trenutku. To je jedno. I drugo, doktor Ivo Sanader nikada, niti HDZ nije bio kukavica. Od '90.-te godine stvaranja Hrvatske države pa sve do danas, nikada HDZ ni čelni ljudi nisu bili kukavice, kao neki koji su napustili ovu sabornicu i pokazali da su

u ovom poznatom, teatralnom ali svakako uvijek kontradiktornom nastupu kolega Kajina pokušati ispraviti dvije netočne tvrdnje. Prva se tvrdnja odnosi dakle njegovu tvrdnju o nestabilnosti, nesigurnosti nakon ostavke premijera. Gospodine Kajin, vi biste morali znati da parlamentarnim izborima građani su određenim političkim opcijama na čelu sa Hrvatskom demokratskom zajednicom povjerili mandata za upravljanje političkim procesima. Neke od najvredniji javnih vrijednosti su upravo stabilnost i sigurnost, a one se ne mogu ostvariti prizivanjem prijevremenih izbora i nestabilnošću u Parlamentu. Druga vaša tvrdnja, da netko ovdje veliča ustaštvo, nije točna. Točno je nešto sasvim drugo, a to je da ste vi iz IDS-a na čelu sa svojim predsjednikom gospodinom Jakovčićem, nedavno doveli u Istru gospodina Giannia Alemannija čovjeka koji se slikao ispod Mussolinijeve slike i zajedno sa gospodinom Obersnelom u Rijeci izvršio poklonstvo gospodinu Alemanniju, a došao je tamo i gospodin Bandić na poklonstvo.

Gospodine predsjedniče. Ispravljam dva netočna navoda kolege Kajina. Rekao je u uvodnom izlaganju da sumnja u uspjeh rada Vlade gospođe Kosor, da program nije cjelovit, da program neće dati rezultat. Gospodine Kajin, vi ste to isto govorili i u raspravi kada se raspravljalo o povjerenju mandatu doktora Ive Sanadera i 2003. i 2007. svi financijski pokazatelji su vas demantirali. Dajte si vremena i opet će vas vrijeme demantirati. Drugi netočan navod, rekao je dvije rečenice. Opet ne vidim niti jednog ministra iz Istre, dobro nema novaca. Ako on to povezuje, onda ta tvrdnja nije točna. Gospodine Kajin, mjesto u Vladi se ne kupuje. Da je tako onda bi recimo gospodin Čačić već davno bio u Vladi, čak i premijer, samo pod uvjetom da se ne zaboravi kandidirati. **Bebić, one koji nisu nazočni, ma kako o njima mislili. Molim vas, još jednu budući da očekujem i dalje dinamične rasprave i ispravke, molim vas da ne treba zahvaljivati predsjedniku Sabora što je nekomu dao riječ. Pa to mu je zadatak da daje riječ. Tako da izgubite sigurno jedno 20 sekundi zato što reknete hvala, ovo, ono i oslovljavate. Nepotrebno. Gledao sam u drugim parlamentima dižu se i govore isti tren. Tako neka bude i kod nas. A sada dame i gospodo zastupnici u ime Kluba zastupnika SDP-a gospodin zastupnik Zoran Milanović. Izvolite. Poštovani predsjedniče, kolegice i kolege. Za početak nešto vrlo osobno. U klubu SDP-a ima dosta kolegica i mi ih ne stavljamo na listu oni nisu vrtni patuljci, oni su se za svoja mjesta izborile. Izabrane su na razne načine, vrlo često i tajnim glasovanjem i zato u klubu SDP-a ima skoro 35% predstavnica podzastupljenoga spola. A svoje muške kolege mi automatski ne daju povjerenju, nego da budu uvijek skeptični i kritični i da jedino zdravim razumom procjenjuju kada govorim istinu, a kada ne govorim istinu. Imao sam potrebu započeti osobno. A što se tiče Hrvatske u današnjem trenutku evo jedan tužan podatak. Postoje novine ovakve i onakve, bulevarske, one široke, one uske, one kojima se vjeruje, onima u kojima pišu bardovi, oni u kojima pišu i neki naši državljani, pa tako jedne od novina do kojih držim najviše, jedan stup slobodnog novinarstva u Velikoj Britaniji "Economist" u ovom broju od vikenda nekoliko dana nakon što je bivši hrvatski premijer dao ostavku tom činu, neki to imaju gore, u ovom prvom dijelu posvećuje praktički samo jednu rečenicu "Otišao je hrvatski premijer" spominje se ime, bez obrazloženja. Druga rečenica govori o zastoji hrvatskih pregovora sa Iskreno govoreći, bio bih sretniji da je Hrvatskoj posvećen barem jedan članak u onom drugom dijelu "Economist", barem onoliki koliki je posvećen Albaniji ili Kosovu, Albaniji s kojom smo ušli u NATO ali nije. Jesmo li zbog sretni? Jesmo li zbog toga zadovoljni? Jesmo li zluradi? Ne. Volio bih da se o Hrvatskoj piše više dobro, loše ali kritično i objektivno kada za to postoje razlozi, međutim nažalost to je slika Hrvatske danas u ljeto 2009. godine. Danas će govoriti o Vladi, o prijedlogu Vlade, o mandatarki, o programu Vlade koji nam je dat na klupe brojni članovi kluba SDP-a, brojne kolegice, brojni kolege, ja ću im neću uzimati ni teme i šlagvort, ali nekoliko detalja. Govorimo često o krizi koja je na nezapamćen način pogodila cijeli svijet. Ta kriza je prije svega financijska. Ona nije proizvodna, ona nije posljedica rata i razaranja, bombardiranja, ona je posljedica jednog nezgrapnog, gramzivog i nestrpljivog sustava u kojem su neki na brzinu htjeli zaraditi previše i onda na trenutak, vjerujem samo na trenutak a u povijesti se trenuci mjere godinama godinu, dvije povukli u ovo stanje stagnacije ponegdje i očaja i nesigurnosti cijeli svijet pa tako i našu malu ali jedinu i svima dragu Hrvatsku, jedinu Hrvatsku. Dok smo se mogli zaduživati a vidimo da je taj dug, taj inozemni dug u zadnjih pet godina narastao 20 milijardi eura na današnjih visokih 40. Dok je tako funkcioniralo novaca je bilo, danas nažalost novaca nema. Je li zemlja pred bankrotom, tu riječ neću nikada upotrijebiti. Ne vjerujem da je pred bankrotom i vjerujem da uvijek postoji dovoljno unutarnjih rezervi, snage i vizije da se iz teške situacije izvučemo a u situaciji smo teškoj i ona se ne mjeri samo suhoparnim brojkama o tome koliko je pao društveni proizvod u prvom tromjesečju ove godine nego i nekim drugim objektivnim pokazateljima. Ovo je jedna tema za razmišljanje. Ako je moguće da u Sloveniji koja je članica Europske unije i koja već mjesecima neprincipijelno i nesusjedski blokida hrvatski ulazak u Europsku uniju uz sve naše probleme nesavršenosti, deficite mi smo tamo već mogli biti. Ako je u toj Sloveniji moguće da padaju kamatne stope na bankovne kredite, aktivnu kamatu a Slovenija je bogatija od Hrvatske i ako je istovremeno moguće da u susjednoj Srbiji na istoku padaju također kamate na kredite, ako su u Srbiji dominantan vlasnik banaka strane banke, ako to u Sloveniji polako ali neumoljivo postaju zašto je kod nas drukčije. To je važno pitanje za stotine tisuća hrvatskih građana. Ja u nastupnom govoru mandatarke o tome nisam čuo ni riječi. Slušajući je osim nekoliko načelnik konstatacija da je situacija teška ispada da je sve med i mlijeko, ispada da se u tom programu samo nastavlja tamo gdje se stalo. To ne mogu podržati, to ne možemo podržati. Prije više od 40 godina napisana je jedna sjajna knjiga, vjerujem da je kolega Ćosić nema iz klupe za razliku od "Economista" koji ima "Profili hrabrosti" u kojoj kasnije ubijeni John Kennedy piše o tome šta je hrabrost u politici i na primjeru desetak senatora iz 250 godina ili 200 godina američke povijesti objašnjava šta je hrabrost i šta je vodstvo u politici. To nije ona hrabrost koja se mjeri mecima, koja se mjeri danima na bojišnici. Ima ovdje među nama i takvih sa takvom hrabrošću, njima svaka čast, gledam ih i na jednoj i drugoj strani. Hrabrost u demokratskoj politici je nešto drugo. To je ono vječno pitanje da li kao političar želite biti običan seizmograf koji mjeri potrese u stanju svijesti javnosti svojih birača i onih koje smatra svojim biračima ili želite biti ono radi čega su vas ljudi valjda izabrali, radi vašeg zdravog razuma, sposobnosti zdrave prosudbe i svijesti da neke stvari treba reći jasno. Mi u tome nažalost ne pokazujemo dobar primjer. Još u jesen prošle godine govorili smo odavde u ovoj sabornici mnogi od nas kakvo nas teško vrijeme čeka. Sa vaše strane gospodo, sa strane tadašnjeg premijera jasne potrebne političke hrabrosti da se te činjenice priznaju bilo nije. I danas smo tu gdje jesmo. Nismo u bezizlaznoj poziciji ali će nam trebati itekako političke hrabrosti i profila u hrabrosti da se s time suočimo i da kažemo šta treba činiti. Naš stav u ovom trenutku zaštititi one kojima je teško i koji nemaju a među njima je jako mnogo onih koje dame i gospodo iz HDZ-a automatski makinalno smatrate svojim biračima. U redu, ali to su prije svega hrvatski građani. Njima u ovoj turbulenciji ako već padne maska s kisikom mora biti dovoljno kisika u toj masci. Tu su i branitelji od kojih često počinjemo ali i mnoge druge socijalne kategorije koje su nažalost lošom razvojnom politikom dovedeni u situaciju da ovise o proračunu. I s druge strane o čemu bih očekivao da čujem više i od stranke koja se naziva konzervativnom i demokršćanskom a o kojoj će više govoriti stranka koja je tradicionalno europski lijeva i centristička, lijevi centar a to je SDP zamah onih koji ovu zemlju drže u stalnoj pozitivnoj tenziji, koji stvara, kojih je zadnjih deset godine iz godine u godinu bivalo sve više zvali se oni poduzetnici mali, većina malih, ne krupni, oni koji žive od svog rada a danas živjeti od svog rada nije kao prije četrdeset godina, to je živjeti od svog znanja, energije, pameti i vitalnosti. To Hrvatsku vuče naprijed. Ovdje također osim u kratkim naznakama nisam čuo ni riječi šta ćemo tu učiniti jer bez te kategorije naših građana Hrvatska će ostati ukopana u mjestu i dok se ventili stranih kredita opet ne otvore a otvorit će se mi ne možemo naprijed. I zato nemojmo se uvijek uspoređivati automatski sa baltičkim državama koje su godinama rasle na spekulativnoj osnovi, u kojima su usluge polurazvijene a proizvodnja nimalo, koji su u stopostotnom vlasništvu stranih banaka. Nemojmo se uspoređivati ni sa Mađarskom u kojoj je rijetko loša situacija kao plod nepromišljene i hazarderske politike u kakvu je upala rijetko koja država. Uspoređujemo se sa susjedima u nekim stvarima.

ne zanemarimo ono što smatramo svojom, onim ziheraštvom u politici da se ljudima govore cijelo vrijeme stvari koje žele čuti. To je politika koja ima svoj ograničen rok trajanja. Nakon toga je toksična. Dospjeli smo u stanje toksičnog šoka, ali još uvijek ne septičnog šoka, ako me doktori imaju potrebu ispraviti, neka me isprave. Ima nade u oporavak a od vas gospođo Kosor, buduća predsjednice Vlade, a to je očito, očekujem tu političku hrabrost, očekujem da budete profil u hrabrosti vi i vaši suradnici, pa šta bude, bude. Prijevremeni izbori, dakle, ne izvanredni nego prijevremeni izbori su nešto što smo smatrali i još uvijek smatramo dobrim rješenjem, potrebom da se u ovom teškom trenutku javnost još jednom opredijeli i da kaže za što je, jer okolnosti su se u Hrvatskoj u zadnjih godinu i pol dana jako promijenile, ali na to ne možemo silom i nećemo silom. Poštujemo institucije ove države, poštujemo Sabor, poštujemo Ustav, poštujemo pravo većine, nećemo podržati Vladu, to je logično za opoziciju ali nećemo isto tako biti ni destruktivni, jer to nismo nikada bili. Gospodo više hrabrosti, političke hrabrosti. Hvala.

Zastupnik Milanović je netočno citirao jedan ugledni svjetski časopis "The economist", ovog vikenda, stranica 6, piše točno razlog zbog kojeg je predsjednik Sanader nezadovoljan slovenskom blokadom, izvolite, pročitat ću vam, to je trebao, drago gospođo Pusić, napraviti gospodin Milanović kada je citirao ovaj ugledni časopis. …/Govornik se ne razumije./… ministar, s obzirom da se ovdje ne govori na engleskom, izvolite pročitati stranicu 6. Piše jasno: …/Govornik se ne razumije./… with neighbourd Slovenije, to niste rekli, jasno stoje razlozi a vi ste krivo citirali jedan ugledni međunarodni časopis u Hrvatskom saboru, na to nemate pravo. Hvala. Gospodin Jerko Rošin. Ispravak netočnog navoda. Gospodine predsjedniče, moj ispravak netočnog navoda događa se na način kako podrazumijevam da ispravak netočnog navoda je. Dakle, postoji mogućnost da nešto nije izrečeno, ali je sugerirano. A to je pitanje vrtnih patuljaka. Mislim priča o vrtnim patuljcima sugerira neke zaključke koji apsolutno nisu točni. A kada bih ja govorio o vrtnim patuljcima, na drugoj strani, izboru na drugoj strani, smatrao bih sam sebe nepristojnim. Hvala. **Rebić, Niko (HDZ)** Pa kolega zastupniče Milanović rekli ste da ova Vlada ništa nije učinila za poduzetnike, posebice male koji bi trebali ovu zemlju izvući u ovim teškim vremenima iz krize. To naprosto nije točno. Dok ste vi bili na vlasti, dakle, koalicijska Vlada, u Hrvatskoj je bilo 8, vjerujte slovima i brojkom 8 poduzetničkih zona a u pet godina ove Vlade poduzetničkih zona je u Hrvatskoj 320. Mislim da ne bi trebali govoriti tko je stimulirao i razvijao poduzetništvo a tko ga je zapravo, nije imao niti vizije da se išta pokrene u ovoj državi. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Mario Zubović. **Zubović, Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Evo, ja bih ispravio gospodina Milanovića, gdje je rekao da gospođa Kosor nije spomenula socijalne kategorije, da nije spomenula branitelje, ona je to spomenula, vi ste rekli kako se nije osvrnula i nabrojili ste još neke stvari. Isto tako ste rekli da vas ispravimo mi koji smo liječnici, ja vas mogu ispraviti vi penicilin ne možete biti niti ćete ikada biti lijek makar ste na to aludirali. Hvala. Ispravak gospodin Josip Đakić. Jer ovakvo rješenje nije točno i prijevremeni izbori nisu rješenje, jer i ovako molite Boga da ih ne bude s obzirom da su sve vaše procjene jasne da ih ne možete dobiti, da su lokalni pokazali da ste puno slabiji a i da nemate pravih partnera za nove izbore. Hvala. Dame i gospodo, već nekoliko puta u raspravi se spominje bivši predsjednik Vlade itd., to je politički, može se reći ispravno, ali formalno-pravno nije, jer Vlada postoji do izglasavanja nove Vlade. Tako da je predsjednik Vlade u ostavci još uvijek tehnički predsjednik Vlade, mislim tek toliko da to raščistimo na toj razini. Prema našoj odluci od petka kao i prema Zakonu o Vladi i prema Ustavu. Idemo dakle sada dalje. U ime Kluba HDZ-a, gospodin Andrija Hebrang. Izvolite. Hvala lijepa štovani gospodine predsjedniče, gospođo mandatarka, poštovani članovi buduće Vlade. Prije svega, pred nama je proces koji pokazuje da je Hrvatska zrela demokracija da njezine institucije funkcioniraju. Vladajuća koalicija je napravila plan premoštenja ovog razdoblja do nove Vlade. Opozicija kao opozicija kritizira ali je korektna u okvirima demokracija, predsjednik Države je u najkraćem roku imenovao mandatorku. Danas ćemo izglasovati Vladu i Hrvatska ide dalje. To je prvi i najvažniji poučak iz razdoblja koje je iza nas. No ja bih metnuo ipak naglasak na program ove Vlade jer danas o njemu raspravljamo. I istakao bih zašto će klub većinske stranke HDZ-a podržati ovaj program. Zbog toga što su u programu dotaknuti najvažniji problemi i najvažnija područja koja se u bližoj budućnosti očekuju pred Hrvatskom državom i koju ova Vlada kao što vidite ima namjeru rješavati. Prvo, to je makroekonomska stabilnost, apsolutno najvažniji dio programa u kojem je jasno naglašeno da će se i dalje raditi na minimalnom povećanju deficita Državnog proračuna, održavanju fiskalne ravnoteže, poticaju onih dijelova proizvodnje koji otvaraju radna mjesta, dakle nastavlja se smjer i dosadašnje koalicijske Vlade prilagođen novim uvjetima globalne krize. Na drugom mjestu je nastavak pregovora s Europskom unijom, ništa manje značajno ni politički, ali ni gospodarski. Bez obzira na sve poteškoće, bez obzira na sve kritike koje smo upućivali isto opravdano Europskoj uniji, bez obzira na sve probleme koje imamo sa susjednom Republikom Slovenijom ova Vlada će nastaviti pregovore, neće zaustaviti kompoziciju, dignut će brklju koja nam je spuštena i ući će na velika vrata u Ali ono što ovdje naglašavam u ovom drugom cilju, a to je Europska unije, u programu jasno piše ali uz očuvanje i održavanje državnih, nacionalnih, političkih, kulturnih i gospodarskih samobitnosti Republike Slovenije. Dakle, ima granica preko koje se neće ići i koja je bila jasno definirana, a to je nema trgovine sa onim interesima koji bi ugrozili integritet Republike Hrvatske. Na trećem planu je, kao što vidite i na trećem mjestu međunarodna sigurnost, naša aktivnost u NATO-u, naša potpora međunarodnoj koaliciji protiv svih mogućih globalnih ugroza, a nažalost kao što znamo ima ih i postoji nekoliko ozbiljnih žarišta u svijetu. Na domaćem planu na sljedećem mjestu istaknuto je društvo znanja, dakle ono što Hrvatsku mora dignuti u rang visoko tehnološki razvijenih zemalja, u što smo investirali puno truda i novaca i što će i ova Vlada nastaviti, naravno u održivom razvoju s obzirom na ekonomsku krizu koja je globalna. Sljedeće što bi trebalo istaknuti to je dostojanstvo hrvatskih branitelja. Ono je stavljeno na visoko 5. mjesto. Možda i nije loše da je na tako visokom 5. mjestu, jer neki koji unaprijed kao zloguki proroci ovoj Vladi pokušavaju ubaciti klinove razdora među koalicijske partnere. Pokušali su, evo jučer vidimo na naslovnici jednog tiražnog dnevnika, ubaciti i klin razdora između Vlade koja još nije u ovom Saboru ni potvrđena i naših branitelja. Iako se zna da je ova Vlada za branitelje napravila apsolutno sve što je bilo moguće, da je ova Vlada vratila dostojanstvo braniteljima, da je ova Vlada omogućila i sve financijske potpore braniteljima, da ih je digla na najvišu razinu ugleda i dostojanstva u hrvatskom društvu, mi smo jučer na naslovnici jednog dnevnika vidjeli "Prvi potez buduće premijerke će biti rezanje prava branitelja". Nadam se da će ovaj program razuvjeriti nevjerne Tome. Ova Vlada će nastaviti prema braniteljima isti kurs koji je imala i do sada. Sljedeće u programu što svakako izdvajam kao jednu od najbitnijih točaka, to je integracija manjina u hrvatsko društvo. Na pitanju integracija manjina, poštivanja njihovih prava, ne samo do razine uobičajene u Europi nego i iznad toga, je pitanje glavnog ispita zrelosti Hrvatske države. I ova Vlada je u svom programu to istakla na vrlo visoko mjesto i pokazuje onaj naš stari, dobro ucrtani pravac, manjine su naše bogatstvo, mi se s njima ponosimo i oni ne smiju osjetiti ništa od onoga što im ovakvi nesretni proroci prognoziraju. Uz visoke ciljeve u programu svakako treba spomenuti povratak izbjeglica. Visoko postavljen cilj ove Vlade, među prvih šest ili sedam, u kojem smo napravili puno, ali kao što znamo u dogovoru s našim koalicijskim partnerima i prijateljima treba napraviti još više, ubrzati to. Naravno tu će biti opet potrebno razumjeti okvir ekonomske situacije, ali je prioritet nesumnjivo označen. Dalje, malo i srednje poduzetništvo i poljoprivreda. U programu piše dovoljno čvrsto. Što će ova Vlada u tom smjeru napraviti? Nastavit će, što se tiče poljoprivrede, sve ono što je moguće, a da našu poljoprivredu stavi u red konkurentnih europskih zemalja. Što se tiče malog i srednjeg poduzetništva, ono što smo do sada napravili, 320 poduzetničkih zona sa ogromnim brojem zaposlenih, ali i ogromnim brojem iskazanih velikih poduzetničkih ambicija i ostvarenih tih ambicija hrvatskih poduzetnika, to je nešto od najvažnijega što se u gospodarstvu može poduprijeti. Ova Vlada je to jasno istaknula kao visoki cilja. Isto tako Vlada, kao što ste vidjeli u programu, nastavlja socijalno partnerstvo koje je dovedeno do vrlo visoke razine, uvijek ima poboljšanja. Dijalog između Vlade i socijalnih partnera, dakle sindikata s jedne strane, poslodavaca s druge strane, je obavezna karika u lancu donošenja svake odluke Vlade koja je pred nama i to je jasno ovdje zacrtano. To je silno važno radi održavanja socijalne stabilnosti u teškim gospodarskim uvjetima, ali i gospodarskog poduzetničkog morala u isto takvim uvjetima. To je jedna vaga koju je često teško uravnotežiti i zato je to Vlada stavila visoko u svoje ciljeve. I ne na kraju, briga o socijalno ugroženim skupinama, briga za nastavak reforme zdravstva koja je tako uspješno započeta su također visoki ciljevi ove Vlade i zato mislim da ovoj Vladi svakako podršku treba dati. Osim ovih, pa možemo reći suhoparnih činjenica koje mora sadržavati svaki program, ipak moramo sagledati i politički okvir rada ove Vlade koji je također naznačen u ovom programu i u svim istupima, dosadašnjim istupima naše mandatarke. U te visoke ciljeve, osim europske orijentacije, ide i razvoj demokracije. Demokracije koja je u dvadeset godina u Hrvatskoj sazrela do te razine da ju možemo uspoređivati sa zemljama starim članicama Europske unije. Pravna država je također istaknuta vrlo visoko u prioritetima i s time se demantiraju neka, neću reći nagađanja, nego podmetanja da će sada nova hrvatska Vlada sa svojim partnerima zakočiti neke istražne radnje, neke afere i neke procese. Opet ponavljam, ne. Neka institucije rade svoj posao, neka tijela državne uprave bez političkog pritiska dovedu do kraja sve afere. Ali se opet zalažemo, nemojmo prejudicirati, osudimo curenje informacija, da ministar unutarnjih poslova prije u novinama pročita što se dogodilo nego što dobije informaciju. I najgore od svega, nemojmo dozvoliti politizaciju takvih afera dok nemamo pravorijek nadležnih institucija, jer onda smo napravili dvostruko zlo. Na kraju, ali ne najmanje važno, orijentacija ove Vlade i ove koalicije i dalje ostaje antifašizam. Oni koji žele podmetnuti balvane, moram doslovno reći političke balvane Vladi prije nego što je izglasana, oni koji žele raskoliti i zabiti klin između naših političkih partnera i većinske stranke su dobro nanjušili gdje treba i na kojem području taj klin zabiti i gdje je tkivo najosjetljivije. Pa su zato, kao što sam rekao, jučer branitelje na naslovnicu, a danas ništa manje nego neofašizam u redovima barem vladajuće stranke, ako ne i cijele koalicija. To je ne samo neistina. To je ne samo uvreda. To je jedan opaki pokušaj izazivanja destabilizacije u najosjetljivijem trenutku, političkom trenutku, a to je izglasavanje nove Vlade. I nije slučajno to izašlo jučer dan prije izglasavanja Vlade na naslovnici, odnosno jutros, jer je navodni citat iz tog intervjua star već preko 10 dana. Dakle, čekalo se pogodni trenutak i onda se pustila ta tempirana mina da eksplodira. No naravno, samo će naivni misliti da je to slučajno. Namjera je potpuno jasna. I zato sa ovog mjesta i u programu ove Vlade ističem, antifašizam jest bio temelj stvaranja Hrvatske države. On ostaje temeljno opredjeljenje razvoja Hrvatske države, ne zato jer je to učinio cijeli svijet, nego zato jer je taj antifašizam kod nas posebno osjetljiva tema i zato je treba neprestano naglašavati. Nema glorifikacije zločinaca. Ovaj put su mene metli u žižu zbivanja. Sutra će nekog drugog. Ni jedan zločinac nikada nije imenovan ni u jednoj našoj izjavi, a da prva riječ nije bila zločinac, a nakon toga je slijedilo njegovo ime i prezime. I to ostaje činjenica. I taj klin koji su pokušali zabiti između nas i koalicijskih partnera opet je tupi klin, opet je gnjili klin, opet je puknuo. Jer hrvatski narod je dovoljno zrel da prepozna, sazrio je dovoljno da prepozna ovakve zle namjere. Taj klin između nas i koalicijskih partnera prije svega u ovom slučaju se to očito odnosilo i bilo je ciljano prema srpskoj nacionalnoj manjini, jer dakle klin onih koji su zlonamjerni, klin onih koji su zlogluhi proroci. Iz svih naših nastupa a posebice iz nastupa naše mandatarke mi im na kraju poručujemo. Kao i do sada zlogluhi proroci neće kreirati hrvatsku sudbinu. Ova Vlada obećaje da će ostati na onim tekovinama antifašizma za koje su pali naši oci, naše majke, naši prethodnici. Ne vjerujte tih zlogluhim prorocima i ova Vlada vas neće iznevjeriti. Hvala. Hvala. Imamo ispravke. Prvo gospođa zastupnica i potpredsjednica Željka Antunović. **Antunović, Željka (SDP)** Hvala lijepo. Svoje neslaganje sa mnogim tezama koje smo čuli izreći ću u svojoj raspravi, ali želim ispraviti samo jedan netočan navod, jer je čini mi se težak petnaestak do dvadeset milijardi ovisno o tome što će se događati u hrvatskom proračunu. Naime, gospodin Hebrang je rekao da je jedan od najvažnijih prioriteta i provođenje zdravstvene politike. U materijalu koje smo dobili nabrojeno je 22 temeljna cilja. Zdravstvena politika i sve ono što uz nju ide od reforme do povećanja kvalitete nalazi se na 18 mjestu i mislim da se nikako ne može govoriti o velikim i ključnim prioritetima. Naprotiv, čini mi se da zdravstvena politika drastično pada u programu Vlade i zauzima gotovo pa mjesto na kraju balade. Hvala. Gospodin zastupnik Ivica Pančić, ispravak. aktualna Vlada vratila i dostojanstvo hrvatskim braniteljima. Istina je nešto drugo. Evo isključujete. Najveći dio hrvatskih branitelja gurnuli ste na margine društva da zavise od državnog proračuna i strepe od toga hoće li na vrijeme dobiti svoje mirovine, a sam gospodarski sustav od kojeg svi zavisimo ste urušili. A koliko ste vratili dostojanstvo hrvatskim braniteljima sjetimo se one znamenite splitske rive i govora Ive Sanadera, gdje je tražio ostavku tadašnje Račanove Vlade zbog suradnje sa Međunarodnim sudom u Haagu. Došli ste na vlast i 9 generala ste izručili istome tome Haagu. Što je onda po vama istinska obrana dostojanstva hrvatskih branitelja? Ono što ste zastupali na splitskoj rivi ili ono što ste provodili kada ste zasjeli u svoje fotelje.

I vraćanje u neke, nemojte se onda čuditi kad s druge strane se počme vračat na neku Vladu iz prošlosti. Tako da Tako da ja opominjem i lijevu i desnu stranu u tom pogledu, da ne bi se onda kasnije iznenađivali, ako dobijete također neke odgovore. Zato vas molim budite u okviru ispravka netočnog navoda, a ne splitska ili neka druga riva. Nije nitko spominjao splitsku rivu. Sad ću vam to kazati. Jel? Dalje da završimo ovo, pa onda imam jedno saopćenje. Gospodin Nenad Stazić također ispravak. Doktor Hebrang kaže zlobnici hoće ubaciti klin između nas i koalicijskih parntera u pitanju antifašizma. Kolega Hebrang, ne ubacuju nikakvi zlobnici klin, klin ste ubacili vi, vi osobno svojim intervjuom u Ninu, gdje kažete da se Maks Luburić borio za Hrvatsku doduše na svoj način. Tu izjavu danas niste demantirali sa govornice, gdje sa simpatijama pričate o susretu vašeg pokojnog oca i Maksa Luburića, gdje kažete kako jedan drugome vojnički salutiraju i gdje imate razumijevanja za takvo njihovo ponašanje. To piše u tom članku. Danas te činjenice niste demantirali, ali ovo nije vama prvi put kolega Hebrang. Pa vi ste iste simpatije i za Šakića pokazivali prije nekoliko godina. Puno je vaših izjava koje se mogu shvatiti kao klin koji ubacujete vi u pitanjima odnosa prema antifašizmu između vas i vaših koalicijskih parntera. Još gospodin Luka Denona, izvolite. da je eto nositelj nekakvog novog neofašizma i da danas čeka, danas se to meni, a sutra čeka nekog drugog. Slučajno ili ne, doktor okrenuli ste se ovdje. Meni se to sutra ne može dogoditi niti sutra nit preksutra. Znači, mene ne mogu optužiti za neofašizam. Ja sam netko drugi, ali mene sigurno ne mogu optužiti za neofašizam. Hvala. Dame i gospodo zastupnici. Samo jedan trenutak. Da dobijemo na vremenu predlažem da kad se najavi stanka za ručak da izvršimo već raspravljenu i zaključenu točku Izbor sudaca Ustavnog suda. Dakle, da se pripremi za oko 1 i pol sat da se pripreme kutije, listići i predlažem da oko toga posla budu zaduženi gospodin zastupnik Emil Tomljanović, gospođa zastupnica Gordana Sobol i gospodin zastupnik Ratko Gajica. Slažemo se. Znači oko 1 i pol sat imamo zadaću ovu koju sam rekao, sad ćemo nastaviti dalje sa raspravom. U ime kluba HSLS-a i HSU-a, gospodin zastupnik Ivan Čehok. Izvolite. I objavljujem da je u 11,45 prošlo vrijeme za prijavu od 10 minuta za točku dnevnog reda koju sada raspravljamo. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospođe i gospodo zastupnici. zapravo svi zajedno prebivamo završnom činu jednoga samoizazvanoga političkoga umirovljenja bivšega premijera, gospodina Sanadera ili barem kratkotrajnoga ili na neko vrijeme političkoga umirovljenja, ali najgore što bi nam se moglo pritom dogoditi da osobne razloge i njegov osobni životni izbor da se politički umirovi se pretvori u jednu kolektivu inhibiciju u kojoj ćemo svi zajedno biti zakočeni, svi zajedno umiroviti sami sebe, umiroviti već i novu Vladu koja evo, je tu pred nama i koja od nas traži potporu jer glasovanje o povjerenju Vladi je uvijek jedan svečani čin bez obzira na to na koji način Vlada nastaje, tko tvori parlamentarnu većinu koja Vladu podupire i bira. To je na kraju krajeva i jedan apelativni čin kad Vlada dolazi po potporu, kad traži da je se prihvati. Ja se bojim da ćemo mi doista se inhibirati ako danas budemo umjesto rasprave o tome što Vlada treba činiti već sa prva 3 ili 4 zastupnika rasprave vodili u povijesnim zasjedama, čekajući jedni druge u ideološkim zamkama. Ako se budemo vraćali na antifašizam i fašizam, partizane i ustaše, ako budemo morali dokazivati da je jedan Hebrang, otac kojega je osvjedočeni antifašist, ali također i žrtva komunističkoga terora danas mora nama dokazivati o tome što zapravo misli. Svi mi znamo da je antifašizam jedno od najpozitivnijih povijesnih tekovina. Svi mi znamo što se događalo nakon završetka 2. svjetskoga rata. Svi mi znamo kakvom sve teroru su građani Hrvatske bili izloženi tijekom 50 godina komunističke vlasti i sada to ponavljati, vraćati se u ideološke zasjede danas kada je više nego ikada jasno da smisao političkoga u Hrvatskoj nije ideološko, nego je gospodarsko. I da danas srž politike u Hrvatskoj nije više ideologija, nije više vraćanje i pozivanje na to tko je veći antifašist ili fašist, nego je upravo pitanje tko će konačno i na koji način u krizi koja je zahvatila cijelu Europu okrenuti gospodarstvo. I zato cijeneći "The economist", cijeneći jedan od najboljih britanskih časopisa koje sam pročitao i prije nego što ga je naveo cijenjeni kolega Milanović, smisao traženja odgovora danas u Hrvatskoj nije to što će reći "The economist", nego što će reći prosječni hrvatski ekonomist, što će reći prosječni hrvatski poduzetnik, što će reći oni ljudi koji danas žive od gospodarstva, što će reći radnici u industrijskoj proizvodnji koja je pala, što će reći svi oni od kojih mi živimo, htjeli to priznati ili ne, što će reći oni koji stvaraju društvena dobra kako bi studenti mogli prosvjedovati, kako bi javna uprava ili zaposlenici, uključujući nas koji se plaćaju iz državnoga budžeta mogli razmišljati o povišicama? To je danas gospođe i gospodo ključno hrvatsko pitanje. Danas se doista smisao politike u Hrvatskoj svodi na gospodarsku politiku i na opstanak gospodarskih dobara, nacionalnih dobara u Republici Hrvatskoj. I što prije to shvatimo, nećemo biti u prilici da se međusobno inhibiramo, nego upravo suprotno, da dođe do te toliko potrebne kolektivne facilitacije i da konačno počnemo u Hrvatskoj jedni druge tjerati. Oporba naravno na taj način da pritišće Vladu, ali i mi koji tvorimo parlamentarnu većinu na taj način da kažemo, što sam ja rekao, bez prevelike zamjerke ili zato da budem kritizer, samokritizer i mandatarki i gospodinu Polančecu ovo je previše uopćeni dokument. Nama treba u roku od 15 dana program mjera na temelju ovoga jer ovo je okvirni dokument, to je dokument koji manje-više gotovo istovjetan onome dokumentu koji smo prije dvije godine usvajali kada ga je branio Ivo Sanader. Pa ako nismo uspjeli, ili smo uspjeli samo djelomično i izgubili bivšega premijera, odnosno politički ga umirovili, onda taj dokument ne može biti samo dostatan za ovu novu Vladu. Mi ćemo morati uz ovo što ćemo danas prihvatiti i mi zato nemamo više vremena u Hrvatskoj, u roku 2 tjedna donijeti mnogo operativnije, razrađenije, detaljnije i rekao bih ažurnije dokumente kojima ćemo zapravo odgovoriti na krizu. Ponavljam, nije to nešto što se događa samo u Hrvatskoj. Pogledajte Pogledajte posljednju ili notu ili priopćenje koje je poslalo naše veleposlanstvo iz Njemačke u kojem upozorava preko udruge poslodavaca naše poduzetnike da pripaze na poslovanje s njemačkim poduzetnicima jer vodeće međunarodne kreditne kreditne kuće i ustanove koje prate rejting države upozoravaju da je u Njemačkoj sve veći val stečajeva. To se događa jednoj od najbogatijih i u sebi najkompaktnijih i rekao bih najadaptibilnijih ekonomija u Europi. Njemačka ekonomija je doista samoprilagodljiva, uvijek je bila. Nijemci su i takav narod koji se brzo prilagođava na nove okolnosti. Ako se njim to događa danas i ako se nas upozorava i naše poduzetnike da pripaze kako sklapaju ugovore jer da se i ove godine očekuje pad industrijske proizvodnje u Njemačkoj od 35%, od 35% neka to građani ove države čuju. Onda moramo svi zajedno shvatiti i opozicija i pozicija da mi nemamo vremena. Najveći luksuz koji si ova Vlada može dopustiti jest da joj se da pošteda ili da je se čeka 90 dana. Ona ima 9 dana, doslovno nije igra brojkama ili riječima, nego 9 dana da predloži antirecesijske mjere koje će duboko zahvatiti hrvatsko društvo. I pri tome premijerka žena, evo ja ću glasovati za nju premda nisam žena i ne treba se na to pozivati. Imam doduše malo feminizirani izgled. Premijerka žena mora oštrim rezovima zahvatiti duboko u hrvatsko društvo. I zato mi se čini da uz ovaj dokument, uz sve ono što kaže evo i ugledni međunarodni časopisi i međunarodne institucije nama pod hitno treba konačno operativno razrađeni program i projekti oporavka gospodarstva Pri tome i to želi reći gospodi koja su govorili prije mene nam malo znači što ćemo se mi pozivati na to koliko imamo poduzetničkih zona. Poštovane gospođe i gospodo nažalost pogledajte koliko je zaposleno u tim zonama i koliko u tim zonama ima industrije uz izuzetak to sada nije govor na vlastitu korist ili na vlastitu pohvalu, uz izuzetak nekoliko zona u Varaždinskoj županiji, konkretno slobodne zone u Varaždinu, nešto malo u Slavonskom Brodu i Dugopolja koja je više isto skladišna zona, Meginca, nažalost drage gospođe i gospodo nema vam tu industrije, nema vam tu puno radnih mjesta. Mi možemo još 300 ih napraviti ako unutra nećemo imati punu zaposlenost, ako se neće dogoditi ono što se dogodilo u mojem Varaždinu, odnosno Trnovcu ili Knegincu gdje je zaposleno iznad 3 tisuće ljudi u zonama. To su onda prave gospodarski projekti, prave gospodarske zone. Prema tome, nama uz ovo apsolutno treba i ja molim gospođu mandataricu i molimo gospodina Polančeca i cijelu Vladu da dosita ovdje, ako treba pred nama i na izvanrednom zasjedanju se taj taj hitni program antirecesijskih mjera usvoji. Mnogo toga smo govorili kada govorim o tome da u Europi se također osjećaju posljedice krize i da svaka država za sebe taži izlaz, onda samo želim reći i da smo do sada predugo čekali. Po mojem mišljenju smo predugo čekali. Ja sam predložio konkretno prije 6 mjeseci, tada još premijeru kolegi Sanaderu da se uvede četverodnevni radni tjedan, da država plati 5. dan za izvoznu industriju koja sama u uvjetima smanjenih narudžbi i pada proizvodnje i pada potražnje na europskim i američkim tržištima, da se to uvede, jer je to uvela Slovenija već prije tri mjeseca. Prema tome, ne možemo s tim čekati ako je to napravila Slovenija, ako je to napravila čak sada i Srbija kako bi upravo potaknula industrijsku proizvodnju, kako bi potaknula izvoznu orijentiranu proizvodnju, onda mora to napraviti i Hrvatska. I mi tu nemamo više vremena. Mi moramo ići sa izravnim potporama po radnom mjestu tamo gdje se proizvodnja obavlja, tamo gdje se proizvode dobra za izvoz. Ako to radi opet ponavljam Njemačka, ako je Angela Merkel dala izravne poticaje po radnom mjestu kako bi opstala Njemačka industrijska proizvodnja, izvozna proizvodnja, onda Hrvatska to mora napraviti tu nema alternative. Nažalost do danas nismo to uspjeli. Prema tome, idemo konačno reći građanima ove države, da se neće moći živjeti samo od tri mjeseca turizma, samo od tri mjeseca pšenice i od poljoprivredne proizvodnje, da se mora živjeti od onih proizvodnih industrijskih programa koji dugoročno nose konkurentnu proizvodnju, od onih koji su izvozni, od onih od kojih možemo zaraditi devize na stranim tržištima i od onih koji mogu biti konkurenti Europskoj uniji. Ako i dalje budemo samo jeli svoju supstancu kao što smo do sada činili, onda neće biti novaca ni za studente, onda neće biti novaca ni za besplatne udžbenike, onda neće biti novaca ni za rodiljne naknade, onda neće biti novaca ni za mljekare, ni za proizvođače pšenice. To su one mjere nužne, bolne, one koje zahtijevaju ako treba i kirurški precizne rezove kako bismo doista konačno mogli živjeti od te gospodarske gospodarske supstance, a ne samo jesti, ne samo izjedati, trošiti, a da ne stvaramo nova dobra koja će evo nam pomoći upravo na globalnom tržištu. I naposljetku, smatram da treba dati povjerenje Vladi uz naravno napomenu da ona nema vremena vremena luksuznoga i komotnoga vremena čekati. Ovo je sigurno trenutak u kojem svi mi zajedno trebamo pogotovo s prihvaćenim antirecesijskim mjerama, razmišljati o tome kako ćemo po jednoj strategiji iskrenosti reći građanima što nas sve očekuje, to je način onda na koji možemo svi zajedno računati na to da taj spori i dugotrajni oporavak od krize ipak treba biti biti s prvim korakom. Netko je govorio danas o hrabrosti. Hrabrosti je kaže Aristotel zlatna sredina između kukavičluka i neustrašivosti. Mnogi će danas tražiti i kukavičluk u Hrvatskoj, mnogi će ga i naći, ali mnogi danas smatraju da doista hrabrost je više u neustrašivosti, nego u kukavičluku. Mislim da nama vremena za preveliko premišljanje nije ostalo i da katkada treba biti neustrašiv i hrabro ući u sve bolne rezove, naravno u strategiju iskrenosti reći građanima što ih sve očekuje, kako bismo se oporavili gospodarski, a to je uvjet i ukupnog socijalnog oporavka u Hrvatskoj. Pa ako baš hoćete onda je i to pravi uvjet pristupanja Europskoj uniji. Ako nećemo biti dovoljno snažni, ako ćemo imati ovakvo gospodarstvo i ovakve banke na koje je dobro upozorio gospodin Milanović ili neke druge institucije, onda nama Europa neće ništa apsolutno pomoći. Dakle, mi moramo biti snažni da bismo bili važniji. Hvala. Imamo nekoliko ispravaka. Prava je gospođa Tanja Vrbat. Izvolite. **Vrbat Grgić, Tanja (SDP)** Hvala lijepa. Kolega Čehok vi ste istinska fascinacija u ovom Saboru. U svojem žarkom opozicijskom govoru, podržavate naravno Vladu, to me iskreno fascinira. A u svom govoru imali ste nekoliko netočnih navoda. Jedan od njih od njih je koji bi voljela ispraviti a da se ovo ovdje događa ne dešava samo u Hrvatskoj pa onda uspoređujete nas sa Njemačkoj i njemačkom ekonomijom, ako netko ima informaciju da je gospođa Merkel sazvala izvanrednu presicu i dala ostavku evo neka mi javi, očito nisam informirana. Hvala. Hvala. Gospodin zastupnik Gordan Maras. Izvolite. **Maras, Gordan (SDP)** Hvala lijepo. Rasprave gospodina Čehoka nekad sliče na teatar apsurda. On u svojim raspravama obično ima vapaj nije dobro, treba nešto napraviti ovako ili onako i onda evo iznenađenja na kraju rasprave podrži taj program. Ispravio bih jedan netočan navod iz njegove rasprave a taj je da je ovaj program neadekvatan, da ga treba razraditi, doraditi itd. Ne, ja mislim da je ovaj program adekvatan za kvalitetu ove Vlade koja nije dobra i koja nas je dovela do ove situacije da imamo najveći pad BDP-a, da imamo najviše nezaposlenih nakon deset godina i da imamo sve ekonomske pokazatelje koji su izrazito negativni i puno slabiji nego što je to u komparativnim zemljama kao što je Hrvatska, slične Hrvatskoj. Ispravio bih dva netočna navoda kolege Čehoka. Dakle, prvi netočan navod je da se ovo ne događa samo u Hrvatskoj. Doista premijeri odlaze ali da ode bez objašnjenja događa se samo u Hrvatskoj. U drugim zemljama se također predlažu zakoni ali da samo opozicija predlaže antirecesijske zakone a Vlada uglavnom šuti to se isto događa samo u Hrvatskoj. A da imamo stranku kao što je HSLS koja je jedina stranka koja je stalno na vlasti a stalno glumi opoziciju to se isto događa samo u Hrvatskoj i zato ste najbolju sredinu ste najbolju sredinu našli između kukavičluka i neustrašivosti, da bude u Vladi i da stalno glumite opoziciju i zato ste sa 22 mandata pali na 2 koliko ih imate danas. Zahvaljujem. Dame i gospodo zastupnici, imamo još pet klubova. Predlažem da klubovi pozovu zastupnike, nakon što završe izlaganja svi klubovi imat ćemo glasovanje o prijedlogu za izbor sudaca Ustavnog suda. Dakle, to može biti negdje oko 13,30 a evo još jedanput napomena. Čim završe klubovi onda ćemo napraviti i ovaj ovaj izbor. Sada je na redu gospodin zastupnik Milorad Pupovac u ime Kluba zastupnika SDSS-a. Izvolite.

Kada čovjeku nedostaju potrebna znanja i potrebne informacije na osnovi kojih bi donio racionalnu i odluku sasvim sigurnu sa punom sviješću i sasvim sigurnu odluku ravna se prema instinktu. Instinkt i kluba SDSS-a a isto tako i vjerujem mnogih građana Republike Hrvatske kaže da ovoga trenutka Hrvatska koja je usmjerena prema nestabilnosti treba zaustaviti taj smjer i taj put, i treba stvoriti pretpostavke za daljnje napredovanje nestabilnosti u zemlji i to u različitim sferama, u sferama financija, u sferama državnih institucija, u sferama političke kredibilnosti i političke uvjerljivosti, i u sferi povjerenja građana prema ovome što mi ovdje radimo. Iz tog razloga klub SDSS i ja kao ovlašten da govorim u ime njega mogu samo kazati da ovog trenutka za nas koji smo se danas okupili da raspravljamo o novoj Vladi postoji jedan orijentir a mnogi nedostaju. I dobro je da je sada jasno da može postojati samo jedan orijentir a to je prioritet zvani Hrvatska, prioritet zvani interesi građana Republike Hrvatske, prioritet zvani stanje u Hrvatskoj. Do sada su ti prioriteti bili negdje drugdje, bili su u povijesnoj priči odnosno bili su u prošlosti. Bili su u priči o Europi i o brzom i hitrom pristupanju Europskoj uniji. I u jednoj i u drugoj priči nažalost Hrvatska nije bila prioritet. Stanje u Hrvatskoj i briga o Hrvatskoj nije bila prioritet i ova Vlada za koju smo se danas okupili da joj izglasamo povjerenje ako razumije, ako shvati da bi promjena prioriteta u ovom smislu u kojem govorim, ne deklarativno, ne po osnovi političke pjesmice nego po osnovi stvarnoga opredjeljenja ima šanse da uradi nešto na što je mandat obavezuje. U tom smislu želim kazati slijedeće. Nema nikakve sumnje da je prvi prioritet koji Hrvatska treba štednja i zaustavljanje onoga oblika potrošnje koji dodatno vuče u pravcu nelikvidnosti, u pravcu zaduživanja, u pravcu gušenja i onoga što je još ostalo od proizvodnje ali štednja koja će biti pravedna, ali štednja koja će ljudima i koja će građanima REpublike Hrvatske kazati da se radi o pravednom i racionalnom izboru kako će se štedjeti. A na prvom mjestu i najviše gdje se može štediti jeste tamo gdje se uzima mimo zakona, jeste tamo gdje se uzima bez ovlaštenja i bez interesa države, jeste tamo gdje je leglo korupcije. Ako to uspijemo presjeći, ako to uspijemo zaustaviti onda ćemo zapravo stvoriti pretpostavke za najveću štednju. Drugo je naravno odluka o tome kako da se racionalno troše sredstva koja se uštede a za to je potrebno imati politiku, za to je potrebno imati ljude i ja se nadam da ćemo te ljude ako ih nemamo stvarati i ako su nam potrebni da ih nađemo da ćemo ih tražiti. Naravno, štednja sama po sebi bez onih koji će stvarati, bez onih koji će stvoriti pretpostavke za razvoj nije nikakvo jamstvo uspjeha jer ako bismo tako nastavili onda bismo došli do toga da uskoro nemamo što štedjeti. Iz tog razloga mi se čini da je hitno i neophodno stvoriti pretpostavke za politiku razvoja na osnovi onih subjekata, na osnovi onih projekata koji to stvarno mogu i kojima ako država treba pomoći onda treba 100 puta okrenuti odluku prije nego što se donese odluka da im se pomaže. A u protivnom, u protivnom nećemo doista napraviti ono što je potrebno a to je da ne dospijemo u situaciju da uskoro nemamo šta štedjeti. I u tom smislu i zbog toga mi se čini da ova Vlada koju ćemo vjerojatno kroz neko vrijeme u ovom Saboru izglasati joj povjerenje mora biti svjesna da su to njezini prvi prioriteti. I ako uvidi da ti prvi prioriteti traže i dodatne zahvate, traže i dodatne promjene, traže i dodatnu energiju, traže i dodatnu politiku, ova Vlada na čelu sa vama gospođo Kosor ne bi smjela imati straha od toga. Kao ni mi ovdje u Saboru što ne bismo trebali imati straha da se ponovo sakupimo nakon što vidimo gdje smo sa istom ovom svrhom i sa istim ovim zadatkom zbog kojih smo se našli danas. Jer taj prioritet koji se zove Hrvatska nam to nalaže. Taj prioritet koji se zove stanje u Hrvatskoj danas, to nam nalaže. Htio bih kazati i sljedeće. Kada je predsjednik Republike Vama gospođo Kosor predavao mandat na osnovi potpisa koje ste imali, među kojima su i potpisi zastupnika Samostalne Demokratske Srpske Stranke skrenuo je pažnju na nekoliko stvari i ja ću biti slobodan i sam spomenuti neke od tih stvari. Prvo, postoje vrijednosti u svakoj državi koje su u srcima ljudi i koje mogu biti i dublje i vatrenije u jednom srcu nego što su u drugom. Ali postoje vrijednosti koje moraju biti zajedničke svima. A to je Ustav naše države. Vrijednosti Ustava Republike Hrvatske nerijetko se osporavaju od ljudi koji smatraju da govore od srca, …/Govornik I stoga razloga, te temeljne vrijednosti Ustava koji ovdje nije osporavan u ovom Saboru nego bi trebao biti afirmiran u ovom Saboru bi morao biti prvi prioritet Vlade koju ćete voditi. Jer se i u javnosti i različitim povodima stječe dojam kako ključne institucije u državi, predsjednik Republike, predsjednik Vlade, Sabor, pojedine političke stranke imaju različito gledanje što su to temeljne političke vrijednosti u Hrvatskoj. A vrijednosti su one koje su zapisane u Ustavu od preambule pa do svih odredbi tih Ustava. Prema tome, kada govorimo o antifašizmu govorimo o hrvatskom Ustavu. Kada govorimo o poštivanju antifašističkih vrijednosti govorimo o hrvatskom Ustavu a kada govorimo suprotno govorimo protiv hrvatskog Ustava. I to treba biti jasno. I to nije stvar političkog spora kao što neki zastupnici ovdje govore to je stvar pitanja važenja i poštivanja Ustava. Iz toga razloga treba govoriti i o dostojanstvu onih koji su doprinijeli tome da ova država postoji ne samo od '90.-te nego i onih koji su tokom 20.-oga stoljeća u antifašističkoj borbi, dakle, borci Narodno oslobodilačke borbe doprinijeli tome da se mi da se mi možemo pozivati na njihovu časnu, njihov časan doprinos. I tu spora nesumnjivo ne bi smjelo biti. Drugu stvar koju želim kazati, povratak izbjeglica je važan sam po sebi, ali je važan i kao elemenat stabilnosti u regiji. Važan kao i elemenat stabilnosti u odnosima između novonastalih država, važan kao elemenat toga da nas ne dočeka loša prošlost u nekoj skoroj budućnosti. Ali je isto tako važan, podcrtavam još jedanputa sam po sebi. Jer je riječ o ljudskoj dimenziji, jer je riječ o potrebi da se, kao što je predsjednik Republike prije nekog vremena na skupu UNHCR-a rekao, jasno dao do znanja da politika prošlih vremena koja se olako rukovodila time da je preseljavanje stanovništva bolje nego li da ljudi žive zajedno, bolje nego li da imamo multikulturne i multietničke okolnosti. Iz toga razloga je neophodno da istaknemo ne samo privrženost nego i spremnost da se nosimo sa teškim, pogotovo u ekonomskih okolnostima kakve su danas, iznimno iznimno teškim uvjetima, da se nosimo s time da stvorimo pretpostavke da se ljudi mogu vraćati, da im kuće mogu biti obnovljene, da stanovi koje su izgubili mogu dobiti na ovaj ili onaj način. Prava manjina nediskriminatorska politika u društvu prema svim drugim i drugačijim koji se mogu naći u različitim manjinskim pozicijama. Tolerancija nije samo stvar na na koju se možemo pozvati kada želimo deklarativno govoriti. Ona se provjerava onda kada trebamo djelovati. Ako na nekom koncertu oni koji slušaju muziku uzvikuju protuustavne poruke i ako državni radio pa makar bio i regionalni to prenosi bez komentara što može čuti 150 000 slušatelja onda to nije potvrda da imamo toleranciju prema drugim i drugačijim nego je potvrda da imamo toleranciju prema onima koji šire nesnošljivost prema drugima i drugačijima. Iz toga razloga je naša zadaća da zaustavimo takav trend, a njega imamo. Isto vrijedi i za suđenje za ratne zločine i za suradnju sa sudom u Hagu. Koliko god neki elementi bili bolni, ali to je, nema nikakve sumnje, nešto što će jačati elemente pravne države kod nas. Nešto što će jačati povjerenje u državi, među državama i širiti ugled Hrvatske u svijetu. A kada govorimo o suradnji sa susjedima nemamo mi samo jednog susjeda niti je stanje sa tim susjedima vječno. Ono što mi se čini da je bitno jeste da stvaramo politiku koja neće biti ograničena trenutnim stanjem odnosa bilo sa jednim, bilo sa drugim susjedima. Meni se čini da bi u našoj politici trebalo stvoriti pretpostavke da ta suradnja ne bude samo zbog EU-a i naše obaveze da radimo regionalnu suradnju, ne samo zbog gospodarskih razloga nego i zbog toga da mi ojačamo našu političku sigurnost, da mi ojačamo naš osjećaj sigurnosti, sigurnosti našeg identiteta, sigurnosti našeg političkog izbora i sigurnosti onoga u što kao građani ove države vjerujemo. Preskačemo li tu suradnju sa susjedima vjerujući da ćemo tu sigurnost steći samo na nekom drugom mjestu, npr. u Bruxellesu, onda se varamo. I na kraju, gospođo mandatorice, u prošlih godinu i pol dana koalicija je trpila zato što nije bila usklađena, usklađena, koordinirana i što nismo svi bili ravnopravni u njoj. Mi smatramo da je neophodno da se formira koalicijsko vijeće i da to koalicijsko vijeće bude pod vašim vodstvom ili pod vodstvom čuvara sporazuma vašega zamjenika odnosno prvog pomoćnika. Mi smatramo da je neophodno da se koalicijsko vijeće sastaje prije svakog zasjedanja Sabora, ako je potrebno najmanje jedanputa mjesečno. To je obaveza, ali istovremeno to je racio koji može čuvati stabilnost ove koalicije u vremenima koje neće biti laka. I na kraju, ako ovo što sam izrekao, kao i ono što nisam, što su izrekli drugi, a ja s njima dijelim isto mišljenje ili ono što nitko nije izrekao, a podijelit ćemo zajedno, ako ovo što danas činimo ima smisla onda ima smisla ukoliko se rukovodimo ovim vrijednostima, ovim ciljevima, ovim zahtjevima. Ako tome udovoljimo, onda ova koalicija može obaviti i ova Vlada može obaviti svoj posao, neovisno o tome koliko će trajati. Ali mi smo svjesni da to moramo obaviti i to obaviti dobro, efikasno i u tome će se vidjeti onda i vrijednost i opravdanost našega današnjega izbora. Hvala vam. Hvala. U ime Kluba zastupnika nacionalnih manjina, gospodin zastupnik Furio Radin. Izvolite. Uvažavajući ono što je rekao gospodin Pupovac do sada, želim još dodati sljedeće sljedeće rečenice. Klub nacionalnih manjina je danas ujutro održao razgovore sa mandataricom hrvatske Vlade, gospođom Jadrankom Kosor, i cijeli postupak podrške novoj hrvatskoj Vladi odvijao se, to moramo reći, prebrzo i zastupnici nacionalnih manjina zatečeni su kako odlukama o ostavkama, o ostavci gospodina Sanadera, kao i o daljnjim odvijanjem političkih dogovora koji su se po našoj po našoj prosudbi održali prebrzo i općenito politike u Republici Hrvatskoj koja je u ovom trenutku dosta konfuzna. konfuzna. Zatečeni smo kao i svi građani Hrvatske, uopće se ne razlikujemo od njih niti u razumijevanju te situacije, niti u odnosu prema njoj. Pa samo bi se na trenutak na odnose, iako je rečeno da je to na razini političke korektnosti, ali mi ćemo prijeći tu razinu i htio bih reći dvije stvari o odnosima sa dosadašnjim premijerom, samo iz jednog razloga jer njegova stranka i dalje ostaje na vlasti i stoga prošlost je itekako povezana sa budućnošću. Bitno je to da je nakon gotovo šest godina podrške zastupnika nacionalnih manjina Vladi desnoga centra, nakon toga mnogi problemi ostaju neriješeni i da smo stekli jasan dojam, pogotovo u posljednje vrijeme da je glavna metoda bila kupovanje vremena. Jedino u tom kontekstu smo shvatili zašto se kupovalo vrijeme. Zadnji događaji to pokazuju. U svakom slučaju, u posljednje vrijeme nije puno toga riješeno. Tako mnogi problemi koji se tiču uporabe jezika, dvojezičnosti i općenito službene uporabe jezika nacionalnih manjina ostali su neriješeni i negdje se situacija čak i pogoršala, ne samo u Daruvaru nego i u Istri. Proces povratka Srba odvijao se usporeno, obnova kasni. Postojali su jaki problemi komunikacije sa pojedinim ministarstvima, sa pojedinim ne. Posebno ništa se nije poduzelo oko rješavanja prve točke sporazuma sa bivšim premijerom Sanaderom, ona koja se tiče pozitivne diskriminacije u glasovanju, odnosno ono što se kolokvijalno govori dodatno pravo glasa. Vrijeme istječe, imamo samo šest mjeseci da riješimo ovaj problem. I molim vas, molim vas molim vas gospodine Šeks, poštedite nas okruglih stolova, jer tih prijedloga smo čuli najprije od vas. Poštedite nas misli tzv. stručnih stručnjaka koje ćete nam dovesti oko rješavanja tog problema, jer ga je Ustav već riješio. U Ustavu jasno piše da je dodatno pravo glasa pravo nacionalnih manjina, a mi se moramo samo politički dogovoriti ili ne dogovoriti. Mi ćemo vam predložiti rješenje, a na vama je da ga prihvatite ili ne, odnosno da predložite vaše rješenje. Dalje je sve stvar posljedica. Nacionalne manjine svjesne su složenosti situacije. Bolje rješenja katastrofalnog stanja u Hrvatskoj koji će još duže vrijeme nažalost obilježiti našu svakodnevicu. Takvo stanje je za pripadnike nacionalnih manjina još teže nego za ostale građane, jer su manjinske zajednice slabije, ranjivije, manje, vulnerabilnije kao što se kaže od većinske i u izvanrednim uvjetima identitet manjina će bit ugroženiji. Nemojte zato misliti da ćemo odustati od niti jednog našega temeljnog zahtjeva. Nemojte misliti da ćemo ugroziti naš talijanski, srpski, češki, slovački, mađarski ili bilo koji drugi identitet radi složenosti situacije. Preuzimanjem naših sporazuma što ćemo danas potpisat s gospođom mandatarskom prije glasovanja vi ćete preuzeti obaveze za koje mi znamo da neće bit lake. Čak i obaveze s nacionalnim manjinama neće biti lake. I preuzimat ćete određene rokove. Potpišite, ali nemojte potpisat ako niste sigurni da ćete imati podršku u vašoj stranci, jer mi kupovanja vremena više nećemo tolerirati. Ako ćete potpisat međutim, dat ćemo vam našu podršku. Podrška sa agendom, sa rokovnikom, ono što bi rekli vojnici sa maršrutom. Drugim riječima, naša podrška će postojati ali će se moći revidirati u svakom trenutku, jer će postojati rokovi. Ona dakle biti će uvjetna. I ako iskreno rješenje vjerujemo vašim namjerama, u vašem pozitivnom odnosu prema svima koji su drugačiji, dakle i prema nacionalnim manjinama i prema ljudskim pravima. O tome smo se osvjedočili posljednjih godina. Vjerujemo vam i zato što ste žena i to u najljepšem ali i u najkonkretnijem smislu, zato što su žene pouzdanije i temeljitije od većine muškaraca. To vam govorim jer to mislim. Unatoč tome u nas ćete imati kritičare i ako treba i oponente, a na vama je i na vašim suradnicima da to držite u obzir i da to imate na umu. Vašem mandatu i vašoj i našoj Vladi kao i svim drugim građanima Hrvatske gospođa Kosor želimo dobru sudbinu ili kao što bi rekli Amerikanci neka vam Bog pomogne. Hvala. Gospođa zastupnica Vesna Pusić, u ime Kluba zastupnika HNS-a. Izvolite. Gospodine predsjedniče, gospođo mandatar sa budućom Vladom ili kandidatkinjama i kandidatima za buduću Vladu. Kao što je bjelodano Vlada koja se predlaže i koja će po svemu sudeći biti potvrđena, odnosno izabrana u ovom Saboru ima problem s legitimitetom. Ima problem s legitimitetom zbog toga što nasljeđuje i zapravo je Vlada koja je već vodila Hrvatsku do sada minus osoba koja je istaknuta u cijeloj predizbornoj kampanji i u cijeloj koncepciji i ove Vlade i ove koalicije kao vodeća osoba i kao osoba koja je garancija cijele stvari i biti će premijer. Ako ne mislite da je tako, onda naravno ne ističete i ne gradite cijelu kampanju kao što je HDZ radio na jednoj osobi. Kao što vidite čak ni koalicijski partneri ne smatraju da ova Vlada ima onu vrstu legitimiteta ili će imati onu vrstu legitimiteta koju je imala prošla Vlada kad su ulazili i potpisivali koaliciju sa mandatarom Sanaderom. Sada traže posebne sporazume, posebne garancije i prirodno je da je tako. To nije greška ili propust ove Vlade koja se predlaže. To je naprosto činjenica do koje je doveo odlazak premijera koji je dobio glasove bez ikakvog objašnjenja i bijeg sa bojnog polja. Ostavili su zapravo vas i kao kao dosadašnju potpredsjednicu Vlade i kao dosadašnju Vladu, pa i kao njegovu stranku koju je do sada vodio sa vrućim krumpirom u rukama i nejasnom perspektivom. I to je sve naravno i u očima javnosti, pa čak i po svim pokazateljima koje možete pročitati. Dakle, anketama dovelo do slabljenja legitimiteta. Formalno gledano naravno legitimitet nije mišljenje građana, nego je broj ruku u Saboru. Prema tome, vi imate legitimitet dok imate 77 ruku u Saboru. Ali to nije naravno jedini legitimitet. Legitimitet dakle prepoznavanje prava neke grupacije da vlada ili vodi zemlju proizlazi i iz mišljenja i stava ukupne javnosti. I u tome ova kombinacija ima slabu podršku, odnosno ispod polovičnu podršku kao što se vidi i zbog toga ova Vlada dolazi s jednim ozbiljnim problemom na svoje mjesto. Ovdje je predstavljen jedan program koji je više-manje skraćena verzija starog programa. Malo Europi, malo ekonomiji, malo okolišu, malo obrazovanju, malo o braniteljima. Uglavnom više-manje isto samo manje od onoga što je imala prošla Vlada. Međutim, ovo nije Vlada koja dolazi na svoje mjesto zato što je pobijedila na izborima, nego dolazi na svoje mjesto zato što je pala prošla Vlada. I budući da je pala prošla Vlada, pogledajte si u Ustavu pa ćete vidjeti, budući da je pala prošla Vlada, onda je ovo Vlada koja dolazi, a pala je jer je premijer pobjegao. Dakle, pala je i zato dolazi Vlada u kriznom razdoblju. A Vlada u kriznom razdoblju ne može imati isti program kao bilo koja druga Vlada u bilo koje drugo vrijeme. Malo ovog, malo onog i od svega napraviti nekakvi mozaik. Vlada u kriznom razdoblju prvo mora imati jasnu sliku koje su ključne točke krize, u čemu je problem. Hrvatska ima dvije strateška cilja strateška cilja ili dva strateška projekta i dva fundamentalna problema. Jedan je gospodarski rast koji je momentalno gospodarski pad i drugi je Europska unija. Unutar gospodarskog rasta ja bih rekla da su ključna dva potproblema. Jedno je korupcija koja je vrlo vjerojatno srušila bivšu Vladu. Dakle, jedno je korupcija i drugo je poljoprivreda. To su dva potproblema kojima treba u ovom trenutku obratiti posebnu pozornost. Da li se Vlada pojavila ili mandatarka ili bilo tko u ovoj raspravi sa idejom hajmo odrediti koje su naše ključne točke. Gospodarstvo je u padu, korupcija ruši Vlade, Europska unija je u blokadi i mi smo u situaciji u kojoj za strateške probleme na našim strateškim ciljevima dolazi nova Vlada u Sabor i ne usredotočuje se na konkretne ključne probleme koje imamo i koje moramo početi rješavati danas, nego ima generalni program kao da eto je momentalno baš su završili izbori pa ćemo malo oko svega. Dakle, dolazite u kriznom stanju, stanju političke krize, ogromnog pada povjerenja u institucije. Samo da podsjetim, u Hrvatskoj 11% za razliku od recimo Skandinavije 65% povjerenje u institucije. Dakle, ogromno nepovjerenje u institucije, politička kriza i ekonomska kriza. Kako će se ova nova stara Vlada u kojoj samo sad nema Sanadera s time nositi? Činjenica da u ovoj novoj staroj Vladi nema Sanadera možda je loša, a možda je dobra. Očito je da HDZ smatra po svim stavovima i onima što izriče da je to dobro i da to uopće neće ni na koji način tu smetati, dakle da je dobro da u novoj Vladi nema Sanadera. Moram reći da mi smo malo skeptični prema tome, ni do sad nismo smatrali da je dobro, a i u ovoj situaciji obezglavljenoj mislimo da u najmanju ruku postoji temelj za zabrinutost. Kakav je program? Kakva je situacija sa rebalansom? Da li smo nešto čuli oko toga? Pred nama je očito rebalans proračuna, to je mandatarka najavila. Za 1 milijardu? Za 15 milijardi? Gdje? Na kojim točkama? Rebalans proračuna odražava program. Rebalans proračuna odražava projekt što je važno, što je nevažno, na čemu će se raditi. To je ono što čovjeka traži mandat u Saboru mora reći. Ljudi, ovo će biti naši prioriteti, zato nam dajte podršku kao Vladi. Predstoji li nam MMF? Hoće li u jesen doći MMF? Neće? Što to znači? Jel to možda dobro da konačno dođe netko tko nešto zna napraviti ovdje? Kasino kapitalizam koji se ovdje događao godinama je očito doveo u situaciju u kojoj sada umjesto gospodarskog rasta imamo pad i navoditi sve druge zemlje koje ekonomski stoje bolje od nas i imaju bruto društveni proizvod po stanovniku daleko veći od nas svakako nije argument, a osim toga ne bi trebao nam biti ni argument to što je drugima loše pa onda zašto ne bi i nama bilo. To ovisi o mogućnosti, o sposobnostima. Kako to da je mnogima i mnogo bolje i da bi nam trebalo biti mnogo bolje? Mi smo trebali biti lider u ovoj regiji i imamo potencijala i ova zemlja i njeni ljudi imaju potencijala da budu lider u ovoj regiji, a ne da budu predmet ismijavanja, u što smo u ovom trenutku ovim potezom HDZ-a dovedeni. Ovdje je rečeno da će se nastaviti borba protiv korupcije. Na koji način? Na koji način će se nastaviti borba protiv korupcije kad se zataškava afera kamioni, kad ovdje sjedi bivši ministar Rončević za kojeg se preglasavanjem tvrdi da ni za što nije odgovoran, a pritom bivši ravnatelj policije Faber odlazi zbog afere "Kamioni", pa možda je i bivši premijer Sanader otišao zbog afere "Kamioni", a mi ćemo nastaviti borbu protiv korupcije OIB-om? Mi ćemo odvaliti kombinaciju korupcije između politike i ne znam kojih sve krugova OIB-om? Brojem po glavi? To nije moguće. Korupcija je naš ključni problem. Mi smo OIB imali i do sada, raznorazne brojeve smo imali do sada. Nije problem u broju. Problem je u tome da treba korupciju čistiti od glave i to je gospođo Kosor vaša jedina šansa. Da li vi imate sposobnosti i mogućnosti za to? Da li će vam to dozvoliti? Ja iskreno sumnjam. Ali to je vaš osnovni posao. Vladu vodi stranka koja je doživjela ogromni politički udarac. Premijer je otišao usred mandata bez objašnjenja i pozdrava, predsjednik stranke im je otišao, prema tome stranka koja je doživjela takav politički udarac u kriznoj situaciji preuzima bez jasne ideje što bi radila, vođenje države. Stranka koja ima problema s antifašizmom i veliča Maxa Luburića kao borca za Hrvatsku kroz usta predsjedničkog kandidata,

i tamo vam to piše. To je problem. Mi ne možemo sa tim problemima, sa tim hipotekama krenuti rješavati ono što moramo rješavati, a to je blokada u ključnim točkama Europa, ključnim točkama gospodarstvo koje neće ići naprijed sa ovom razinom i ovom tolerancijom prema korupciji. U Saboru, gospođo Kosor, imate za sada malu većinu. Utrpali su vam vrući krumpir u ruke i imate malu većinu, ne zbog svoje stranke jer sa svojom strankom naravno ne bi imali većinu, nego zbog koalicijskih partnera. I o tome vodite računa. Utrpali su vam vrući krumpir u ruke, stvorena je atmosfera da je laž istina, lopovluk poštenje, odlazak trijumf, bijeg pobjeda, kriza uspjeh. Oni koji su čitali Georgea Orwella sigurno će prepoznati i znaju kako se to nastavlja. Ovo nabacivanje ispravcima netočnog navoda, vikanje, hukanje, zavijanje ovdje je problem od kojeg bi se trebali danas suzdržati zbog toga što gospođa Kosor zaslužuje barem tu vrstu digniteta i poštovanja kad predstavlja svoju Vladu da sa različitim trivijalnostima se ovdje ne nabacujete. Vi niste moja opcija, ali smatram ali smatram da gospođa Kosor zaslužuje malo više poštovanja u vašem ponašanju nego što ga pokazuje. HNS neće podržati ovu Vladu jer misli da joj nije dana ni realna šansa i misli da je kratkotrajna. Vama gospođo Kosor želim uspjeh zbog toga što je sve što je loše za one i što je neuspjeh onih koji pa makar jedno kratko vrijeme, vode Vladu je loše za ovu zemlju. Prema tome, želim da u onom vremenu u kojem vodite Vladu budete uspješni. Hvala. Imamo 14 ispravaka netočnih navoda. Radi vaše orijentacije u vremenu, prekinut ću svakoga čim se zacrveni svjetlo. Žao mi je što nisam među tih 14 ali imat ću prilike. Prvo gospodin Frano Matušić. **Matušić, Frano (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Netočno je da ova Vlada ima problema sa legitimitetom, odnosno da nema izborni legitimitet. Naime, ova Vlada htjeli vi to ili ne ima izborni legitimitet postignut na izborima krajem 2007. godine. Od legitimno izabranih zastupnika u ovom Hrvatskom saboru, ovo nije prvi slučaj da se događa promjena Vlade u mandatu, pa se isti scenarij se dogodio u vrijeme kada ste vi obnašali vlast i tada niste govorili o izbornom legitimitetu. Druga stvar, stranka koja ima 1 ili 2% podrške hrvatskih birača govori nama o legitimitetu.

To nije točno. Točno je da u uvjetima nakon što je premijer dao ostavku, odnosno premijer dao ostavku, odnosno Vlada podnijela ostavku a nije joj izglasano nepovjerenje, tu očito imate problem problem neupućenosti u Ustav Republike Hrvatske kolegice Pusić. Praktički je nemoguće tražiti raspisivanje prijevremenih izbora, jer izvršna vlast ovisi o povjerenju Parlamenta, jer birači su na izborima, znači ne biraju premijera niti Vladu, nego biraju parlamentarne zastupnike. A vaše prigovaranje i omalovažavanje svih koji nešto rade, jedino je što vi nudite biračima, a birači to znaju i zato vam i daju to povjerenje.

Pa je gospođa Pusić kazala da je poseban program potreban u kriznom vremenu i da ovaj program nije krizni. Čak i ovaj osnovni program koji smo dobili od Vlade je na prvom mjestu imamo gospodarstvu, a na drugom mjestu Europsku uniju. A i današnje izlaganje gospođe Kosor je posebno naglasila, gospođa Kosor gospodarstvo i poduzetništvo i da će svim raspoloživim sredstvima boriti za oživljavanje gospodarstva, a također je napomenula Europsku uniju i probleme sa Slovenijom kao ključni problem. Što se tiče legitimiteta također, gospođa Pusić je rekla da proizlazi iz mišljenja javnosti, a ne i izbornih rezultata što je potpuno netočno. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Krunoslav Markovninović. Ispravak. Što se tiče legitimiteta, mislim da tu ne treba previše zboriti, jer evo nije samo gospodin Ivo Sanader dobio izbore, nego i gospođa Jadranka Kosor, da ne nabrajam gospodin Polančec, Šuker, Jandroković, Vukelić itd. dakle i mi koji smo ovdje svi smo dobili izbore. teško je ovaj legitimitet za izbore stranci koja je zapravo HNS-u koja je jedan čudan spoj između krajnje ljevice i kriminala. Ali treba reći afera "Kamioni" ne postoji i to je vaš problem. Ali zato postoji afera "Coning" "Coning" bivši ministar koja se zataškava od onog trećeg čovjeka jumbo plakata, ono mislio sam ono Pusić-Čačić-Mesić. Hvala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin Mario Zubović. Evo kada govorimo o legitimitetu gospođo Pusić nije istina da gospođa Kosor i ova Vlada nemaju legitimitet, jer biste trebali znati da je gospođa Jadranka Kosor dobila mandat od predsjednika države, prema tome po tome ima i legitimitet. Kada govorite ovdje i želite baciti ponovo ljagu kao i uvije na HDZ i na vladu HDZ-a na ministre, ova Vlada i prijašnja Vlada se bore protiv korupcije i borit će se i dalje protiv korupcije i to je gospođa Kosor isto tako rekla. Vaš cilj je proglasiti ovu Vladu nesposobnima. Ja tvrdim da su oni sposobni. Kod nas nažalost u Saboru imamo da samo gubitnici i nesposobni mogu biti na čelu odbora kojega vi vodite. Da ste uspješna političarka, nikada ne bi vodila taj odbor. Samo oni koji su propali na izborima i na Vladi mogu voditi taj odbor. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Nemojte se buniti na ove kvalifikacije, jer maloprije ste slušali cijelih 15 minuta, druge isto tako teške kvalifikacije. Molim vas, opominjem vas, kada ste slušali teške kvalifikacije i uvrede koje su ovdje iznesene, izvolite slušati ovakve svari. Nije ne govorim ja o tome. Znate vi o čemu ja govorim. Boro Matković. Izvolite. **Matković, Borislav (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Pa evo među mnogim iznesenim ovdje uvredama i netočnostima, uvrede opraštam ali neću zaboraviti, a netočnosti ću navesti. Vlada nije pala. Premijer je dao ostavku. A u Ustav ste neupućeni vi. Ako mislite da se nakon ostavke premijera čak i u slučaju kada parlamentarna većina kao što će biti danas, želi potvrditi novu osobu, naime novi izbori se ne moraju raspisati kao što biste vi htjeli. Dakle, naš bivši premijer Sanader izabran je na listi za Sabor kao i svaki drugi zastupnik i u proceduri je nakon što je dobio parlamentarnu većinu, postao ono što jeste. Prema tome, parlamentarna većina ga je potvrdila. Ista stvar će biti i sa novom mandataricom gospođom Jadrankom Kosor, a to su osnovni neki temeljni uvjeti koje biste vi morali poznavati da biste mogli o tome svemu govoriti. Prema tome, zaključujem. Ostavka premijera, a prema tome i cijele Vlade je situacija istovjetna onoj koja nastaje nakon parlamentarnih izbora. Netočan je navod gospođe Vesne Pusić, da Vlada nema legitimitet. Izvorni legitimitet svaka Vlada pa i ova crpi iz Parlamenta. U ovom Saboru u ovom Parlamentu ovu Vladu podupire 83 zastupnika. Prema tome, ima puni izvorni legitimitet, a to je abeceda demokracije. Drugo, netočan je navod da je Vlada pala, da je premijer pobjegao. Premijer je dao ostavku, Vlada je u ostavci u skladu sa Ustavom, a to je također jedno od temeljnih postulata osnova ustavnoga prava, zbog kojeg bi kolegice Pusić pali na prvom kolokviju kada bi se pojavili sa ovakvim tezama da Vlada nema legitimitet i da je Vlada pala. nažalost ne bi prošli na kolokviju, ne bi došli ni do ispita na ustavnom pravu. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Dragan Vukić. Uvažena zastupnica Vesna Pusić govorila je o tome kako HDZ je protiv antifašizma. Vrlo krivo. I ispravljam taj navod jer je istina potpuno drukčija. Gospođo Pusić, svaki put kad ovako govorite onda vrijeđate u velikoj mjeri sve hrvatske dragovoljce ili većinu hrvatskih dragovoljaca koji su iznikli iz HDZ-a a stali su pred srpske fašističke tenkove i branili ovu zemlju. Ja ne znam nijednog antifašistu većeg od mene. Mi smo stranka koja ima najviše živih antifašista u Europi danas i ponosni smo na to. Govorili ste isto tako o mišljenju ukupne javnosti i tražite nove izbore, pozivate se na ankete. Naš Ustav poznaje izbore odnosno Izborni zakon. Vaša stranka na izborima je dobila 5 mandata, moja stranka je dobila 66 mandata. Od tih 5 jedan je otišao u nezavisne a jedan je zaboravio doći na posao. Hvala. Hvala lijepa. Ispravila bih netočan navod kolegice koja je rekla da je ova Vlada obezglavljena. Kolegice, ako je premijer dao ostavku onda je ova Vlada u ostavci, onda nije obezglavljena i znate i sami da po Ustavu imate slijed događanja pa tako je gospođa Kosor dobila potpise većine nas zastupnika u Hrvatskom saboru, a isto tako je dobila od gospodina predsjednika Mesića u najkraćem mogućem u najkraćem mogućem roku mandat da sastavi ovu Vladu za koju vjerujem da će danas biti izglasana. Ispravljam netočan uvredljiv, ponižavajući i protuustavan navod uvažene kolegice Pusić. U ovom sjedi izabrani saborski zastupnik a ne korupcionaš kolegice Pusić. Upućujem vas na članak 28. našeg Ustava "Svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja.". Gospođo Pusić, niste i nećete biti moj sudac. Ne postoji afera "kamioni", postoji samo želja da se ona raspiruje, postoji želja da se taj predmet politizira u čemu ste jako uspješni. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ja bih se također pridružio kolegi Vukiću na onaj dio ispravke koji se odnosio na stigmatizaciju HDZ-a, ja bih rekao i Hrvatske kad je u pitanju antifašizam i korupcija. doista, slažem se s kolegom Vukićem, dakle Hrvati su u Domovinskom ratu doista pokazali da su se zauzeli za antifašizam i da ga podupiru jer antifašizam je zauzimanje za sve žrtve, bez obzira koje i fašizma i komunizma a onaj što je zaboravio doći na posao bolje bi stigao da nije stigao ni u Vladu ondašnju pa se ne bi vukle ovolike afere u svezi s njim. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Stjepan Milinković. Netočno ste naveli kolegice Pusić da je Vlada pala. Jedan od temeljnih razloga ste naveli stanje u poljoprivredi. Netočno. Poljoprivreda je baš u okviru ove Vlade doživjela svoju afirmaciju. Recimo u prilog tome 33%-tno povećanje proračuna, 6 staja novootvorenih, proizvodnja mlijeka unaprijeđeni. Ja se bojim kolegice da ne znate vi puno o poljoprivredi i selu osim prije izbora doći malo ponuditi ovo ili ono. Hvala lijepa. **Roksandić, Ivanka (HDZ)** Hvala gospodine predsjedniče. Gospođa Pusić je rekla da ova Vlada u prijedlogu programa nema točno određeni program. Ima. Gospođo Pusić dobili ste na klupe, očuvanje gospodarske stabilnosti, preduvjet za ulazak u EU, međunarodni sigurnosni položaj, dodatne mjere za razvoj posebno ugroženih područja. Samo neke od njih sam pročitala, ali zaista jedino je točno što je gospođa Pusić rekla da mi nismo ista opcija, jer da jesmo vjerojatno Hrvatske ne bi bilo. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Dragan Kovačević. Ispravio bih netočan navod gospođe Pusić koja je kazala da naša gospođa mandatarka ima malu većinu za sastavljanje Vlade. To nije niti mala niti velika većina nego je to demokratska većina, znači sukladno demokratskim standardima koje smatram da nadam se da nećemo revidirati. I isto tako, 83 zastupnika ako već govorimo o veličini i licitiramo je puno više nego 77 potrebnih. Prema tome, naša gospođa mandatarka ima itekako dobru potporu, većinu i vjerodostojnost da sastavi ovu Vladu i provede program koji je ovdje prezentirala. **Bebić, Luka (HDZ)** Hvala. Gospodin zastupnik Boro Grubišić u ime kluba HDSSB-a. Izvolite. Gospodine predsjedniče, uvažena mandatarko i članovi Vlade, ministri, kolegice i kolege zastupnici. Ako su ovi prije mene govornici imali po 14 ispravaka netočnih navoda onda će ih izgleda biti puno više nakon mog govora. Ne znam ja s ovim, tehnika narodu. Dakle, vrijeme je poodmaklo, jasno da postoji informacija da kako i sami zastupnici i zastupnice HDZ-a kažu postoji saborska većina koja će izglasati da kažem ovu da skratim naziv i pojednostavim građanima zamjensku Vladu u odnosu na onu koja je bila, ali nisam mislio s tim započeti nego reći da jedan događaj ne čini povijest. Jedan događaj i ono što slijedi poslije njega i što će biti poslije toga i kakva će biti ocjena i javnosti će biti zapravo povijest. Kakva je povijest koja je uvijek povezana i sa budućnošću Hrvatske danas. Ja sam pozorno slušao iako kažu kako reče predsjednik nije red da se osvrćemo unazad na predsjednika Vlade, bivšeg predsjednika Vlade, premijera ali slušao sam pozorno govor koji je bio na hrvatskoj javnoj televiziji. Ono što sam posebno upamtio i što je znakovito a možda ću prepričati je rečeno da je činom ostavke htio zaštititi interese Hrvatske i staviti ih pred osobne interese ako sam dobro shvatio. I ne samo to nego je to i čin jačanja demokracije. Kako protumačiti te riječi? Je li se itko udubio u te riječi, u tu rečenicu? Dakle, ako se vratimo prije čina ostavke možemo li se priupitati obrnutim slijedom, da su prije toga osobni interesi bili prije interesa Hrvatske a činom ostavke dolaze interesi Hrvatske u prvi plan? Ili prije čina ostavke nije bilo jačanja demokracije, činom ostavke jača demokracija. Molimo li tako to protumačiti? Nadalje, ovdje sam pozorno slušao i mandatarku i vjerujem buduću predsjednicu Vlade, ali sam dobio na klupe jutros program Vlade Republike Hrvatske za mandat 2009./2011. dakle, jutros prije same sjednice Sabora koji ima evo točno 106 strana, 105, 106 strana. Teško je za pola sata, sat ili dva proučiti 105 strana programa Vlade Republike Hrvatske a imam i program onaj od 2007. do 2011. koji je ponudio bivši premijer gospodin Sanader. Dakle, ono o čemu bi mi danas trebali zapravo razgovarati jer ovo je tehnička stvar, zapravo gotova stvar, neću govoriti o, kao što su moji govornici, prethodnici govorili o ustavnosti, zakonitosti, to je sve rečeno već i u ovim raspravama, u ispravcima netočnih navoda. U saznanju da postoji većina koja će izglasati gospođu premijerku ali ono što u ovom programu je bitno i ono što bi trebalo biti za budućnost Hrvatske i to onu, posebice onu bližu u godinu, dvije dana, dakle, upravo u ovo vrijeme koje je naznačeno, 2009., 2011. je vrlo bitno. Neki dan smo ovdje a u vezi ovoga što sam rekao, raspravljali o provedbi Zakona o otocima, ja sam malo prije čuo od jednog našeg kolege zastupnika da bi bilo dobro da se prokopa kanal Drava, Sava između Pitomače i Jasenovca pa bi onda Slavonija postala otok. Vidite na petoj, u četvrtom poglavlju, tako bi se reklo, tako je, na stranici 20, je objašnjena politika regionalnog razvoja i fiskalne decentralizacije. Znamo da strategija regionalnog razvoja donosi određene promjene, gospođo premijerko, dakle, u odnosima i uravnoteženju razvoja, regija u Hrvatskoj. Međutim, strategiju regionalnog razvoja čekamo već koliko ja znam i materijala ranijih već tri godine. Ja se nadam da ćete požuriti da kažem, ažurirati strategiju regionalnog razvoja, jer zaista Slavonija više čekati ne može. Decentralizacija prije svega fiskalna također je dio dakle, koji je usko vezan uz politiku regionalnog razvoja i dakle fiskalnih kapaciteta pojedinih naših regija. One se sada zovu županije, kaže regionalna samouprava, zapravo su to županije. Također se time, time će doći i do dekoncentracije moći i do demotropolizacije. To Slavonija očekuje od od vas a evo vi ste čini mi se iz Slavonije porijeklom, pa eto nadamo se da ćete u tom smislu i poraditi nešto i za Slavoniju. Ono što je posebno naznačeno u govorima i same mandatarke i u govorima ostalih je štednja, štednja na svim poljima. Međutim, bojim se i uvjeren sam i u građanstvu je vrlo rašireno mišljenje, možete vi raditi ispravke netočnog navoda, ali ja sam svakodnevno sa svojim građanima, uvrijeđeno mišljenje da je hobotnica korupcije i kriminala u Hrvatskoj strahovito raširena, da seže u visoke krugove. Da su otvoreni ventili kojima cure novci korupcije i kriminala, mafije i svih ostalih negativnih pojava koje tište ovo naše društvo, ovu našu državu koju smo stvorili, stvorili u krvi a Slavonija je zaista dala ogroman doprinos stvaranju Hrvatske države. Kada pogledate, bilo one, zvale se one afere, kako reče Rončević, nije afera nego tako pokušaj afere, ma možete biti na tim pokušajima, ali se o tome jasno i glasno govori, šapuće ili piše od Brodosplita. Sunčanog Hvala, Liburnije, INA-e, Željeznica hrvatskih, dakle i državnih poduzeća, Kameningrada, nestanka u privatizaciji mnogih firmi kao što je npr. Slavonskobrodski kombinat Jasinje, veterinarska stanica u Slavonskom brodu, dakle, jedna tajkunizacija koja je zapravo onda bila izvor daljega širenja širenja i rasta pipaka hobotnice koja je zahvatila cjelokupno hrvatsko društvo. To je problem, ja bih volio gospođo mandatarko ili buduća premijerko, kada biste se bili u stanju uhvatiti u koštac sa ovim problemom. Ali s obzirom da je ovo u neku ruku zamjenska Vlada i da postoji sjena iza te Vlade, volio bih da budem u krivu, bih da vam se ispričam, ali se bojim da je teško u tome uspjeti, da se teško nositi sa takvim teškim vremenom problema, korupcije i kriminala koja je zapravo opljačkala Hrvatsku državu, koja je dovela do duga od 22 milijarde za vrijeme Vlade gospodina Sanadera, 22 milijarde eura, ukupno dugujemo 40 milijardi eura. Hrvatska država je dužna 40 milijardi eura. Prije smo govorili da je ona Jugoslavija što je bila, bila dužna 25 milijuna na raspadu, 25 milijardi dolara pa smo rekli da je to prezaduženje, da Jugoslavija se raspala ovako i onako. mi sa 4,5 milijuna stanovnika dugujemo preko 40 milijardi eura. Zaista teško breme, zaista teško breme za rješavanje takvoga problema. I ne samo to, da je, da se nije stalo na rep ili da se nije stalo u red, da se nije pokušalo, pokušalo mu se možda je, ali se nije nimalo uspjelo u suzbijanju korupcije, kriminala, nego je Vlada potrošila dobar dio novaca, jednim dijelom i za progon neistomišljenika. Kažu da je montirani proces Branimiru Glavašu koštao preko 150 milijuna kuna. Slavoniji bi jako dobro došlo takvih jednih jednih 150 milijuna kuna koji su potrošeni eto za to i sad kažu kako će predsjednik Sabora neki dan, da je u inozemstvu. Bojim se da bi oni koji su doveli do ove situacije trebali ostati ovdje, ali ne nekim drugim mjestima. Ne moraju ići u inozemstvo, ali ne nekim drugim mjestima, malo hladovine. Tamo je mnogima mjesto upravo iz ovih da kažem, kako netko reče nazovi afera ili pokušaja afera. Tu ne isključujem i "Viktor Lenac" i "Riječku banku" i sve ostale koji su ovu državu potresali unazad, evo kako smo stvorili slobodu, kako smo stvorili nezavisnu našu Hrvatsku. volio bih da sam kažem u krivu i da budem u krivu, ali ono što neki ovdje priželjkuju i kao nekakvu zakonsku ili ustavnu normu propisuju izvanredne izbore, volio bih da ne dođe do njih s obzirom da imate većinu ovdje u Saboru Republike Hrvatske, ali vremena koja nam slijede, vaši uspjesi ili neuspjesi, bojim se da će odlučiti da se to možda ipak dogodi, htjeli to mi ovdje koji sjedimo, htjeli to mi ili ne u nekoj bliskoj ili daljoj budućnosti koja se mjeri mjesecima, dakle mjesecima. Ja sam ovaj vaš program Vlade Republike Hrvatske prolistao koliko sam mogao, proučio sam ga koliko sam stigao, koliko mi je vrijeme dopuštalo. I vidite, ponovo sam našao kao i onda kada smo raspravljali, kada je izabiran premijer Sanader, evo ovu jednu isključivo da kažem dakle u temeljnim ciljevima u kojima se kaže među glavnim, dakle tim temeljnim ciljevima je sustavno provođenje i razvitak jadranske politike s ciljem stvaranja sinergije svih čimbenika itd. Kada ćemo jedanput uvrstiti u te temeljne ciljeve sustavno sustavno provođenje i razvitak, da ne kažem, ne moram reći slavonske jer se nekome to grsta što kažu Slavonci, možete reći i panonske ili istočno-hrvatske politike, jer tamo je hrana, tamo je voda, tamo je kod nas energija i to dobro znate. I nafta i plin i hrana i voda, strateški resursi svake države na ovome svijetu pa valjda i Hrvatske. Ali toga evo, takvog jednog zaključka ne nalazim dakle u vaše Vlade temeljnim ciljevima. Molim vas, pobrinite se da se nešto promijeni u tom smislu i evo za pola godine ja se nadam da ćemo se vidjeti i na aktualnim satovima i na sjednicama ovoga Visokog doma pa da se u ovom smjeru da vas i priupitamo da li se provodi to što sam predložio i što predlažem u dobroj vjeri i u dobroj namjeri. S obzirom da način na koji smo rekli da podupiremo ostavku gospodina premijera zbog svega onog što sam govorio i s obzirom da je ovo zapravo jedna zamjenska Vlada, jedna rekao bih više kozmetička promjena, mi nećemo,

Imamo jedan ispravak netočnog navoda. Gospodin Krunoslav Markovinović. Izvolite. Evo kolega Boro, pored ostalog s čim se ja ne bih složio, tvrdi da hrvatska Vlada ništa nije načinila u borbi protiv korupcije što je apsolutno netočno. Pa postoji, pa malo pratite, postoji čitav niz simpatičnih kodnih naziva tip "Gruntovec", "Maestro" i sl. gdje je napravljeno puno. Ono što vi očekujete, kao i naši evo politički suparnici, da će doći neka krupna riba. Da ima krupnih riba bile bi u mreži, to je definitivno. Ali interesantno, najmanje su napravili protiv korupcije oni koji o njoj najviše pričaju. Budite uvjereni. Hvala. I posljednji klub. U ime kluba HSS-a, gospodin zastupnik i potpredsjednik Josip Friščić. Izvolite. Uvaženi gospodine predsjedniče Sabora, kolegice i kolege zastupnici, gospođo mandatarice, kandidatkinje i kandidati nove Vlade. Ja vas želim prije svega pozdraviti ispred kluba Hrvatske seljačke stranke i naše stavove i naša viđenja i naša promišljanja o onome što je djelomično rečeno u najavnom ili uvodnom obraćanju o onome što se zadnjih dana događalo, ali naročito o onome što očekujemo da će već od danas ili sutra se događati. Drago mi je da je upravo u uvodu, u obraćanju, najviše prostora, najviše riječi i podataka, ali vrlo realnih bilo izrečeno o gospodarstvu, o tome što treba činiti i o tome na koji način ova Vlada želi doprinositi da se problemi rješavaju. Jer pitanje pada društvenoga proizvoda, pitanje rješavanja krize nije pitanje koje ćemo riješiti mi u ovom Saboru ili koje može riješiti bilo koja Vlada. To naprosto moramo rješavati svi skupa. To se rješava od obitelji, od uže, šire zajednice. Vlada je ta koja mora biti odlučna davati smjernice i upozoravati ovo se može, a ovo ne treba jer u protivnom proces će dulje trajati. I kada promatramo da li su to naši građani shvatili i prihvatili na taj način možemo reći oni su to i shvatili i prihvatili. Jer u strukturi pada društvenog proizvoda najveći doprinos da kažem tom planu daje pad potrošnje. Ali s druge strane nema pada štednje, što znači da su građani shvatili da ne treba izvući iz banke zadnju kunu, tražiti kredit na kredit i dalje se natjecati u potrošnji. Svjestan sam i svjesni smo mi toga da to s druge strane stvara ograničenje onima koji stvaraju dobra, koji proizvode. Ali sigurno je kada ujednačimo ta dva odnosa da je to onda jasan put izlaska iz krize. Ono što je također naznačeno i u obraćanju ono što je najavljeno da će se veoma brzo dio toga već od danas početi događati, ono što mi očekujemo u ovom Saboru i kao koalicijski partneri to je stvaranje odnosa da trošimo ono što je stvoreno. Sigurno je da će o tome najviše riječi biti kod rebalansa proračuna, ali jednako tako želim izreći stav kluba Hrvatske seljačke stranke da se ne treba bojati niti toga da za dio onoga što je opravdano, što studije dokazuju da je isplativo da se i zadužimo, jer sve će se to nama onda vratiti. Bitno je da li ta zaduženja stvaraju novu vrijednost. Znam da će kod proračuna upravo na tim odnosima i tim relacijama biti najviše rasprave. Ono što je također ne jedanput spomenuto o čemu sam i pred ovim Domom, ali i pred javnošću puno puta govorio to je pitanje reformi u kontekstu našeg pridruživanja Europskoj uniji. Meni je drago da ovdje izrečeno, a poznavajući ljude koji su predloženi u ovu Vladu ja sam uvjeren da će se reforme odlučno nastaviti, jer one trebaju nama. One trebaju nama ne za ispunjavanje uvjeta da bi jednog dana netko procijenio da smo ih ispunili radi produživanja. One trebaju nama da bi na temelju tih reformi uspostavili nove odnose funkcioniranja, nove odnose življenja i vrednovanja svih onih koji doprinašaju u ovoj zemlji stvaranju nove vrijednosti. I zato sam uvjeren da će Vlada pod vodstvom mandatarice Jadranke Kosor to odlučno nastaviti. U našim raspravama, pa i u onome što je ovdje danas izgovoreno, obraćanja idu prema potvrdi ostvarenja ciljeva koji su ovdje bili izgovoreni kod sastavljanja Vlade nakon konstituiranja ovog Parlamenta. I mislim da je premalo rečeno, a znam da se na tome radi i o tome treba govoriti, a to je ostali svijet. Jer nije samo Europska unija ta prema kojoj treba graditi odnose pitanja ono što bih rekao života i smrti. Jer neki žele stvoriti, a kod dijela građana je čak i to stvoreno. O.k. Imamo sigurnost jer smo dio NATO saveza. I sada treba ući u Uniju, pa će nas Unija onda hraniti, a mi nećemo trebati raditi. Mi ćemo trebati raditi, mi ćemo trebati stvarati da bi kvalitetnije živjeli. Ali trebamo sebe okrenuti i prema ostalom svijetu. Jer prošlo je svega nekoliko dana kada je u Hrvatskoj bio neki govore možda najmoćniji čovjek svijeta, ali sigurno među tri najmoćnija spada i kada smo razgovarali i u Vladi i u Parlamentu, onda su nam upravo nuđene mogućnosti za nova tržišta, za nove investicije i mislim da je to ono čemu se treba okrenuti, da je to ono o čemu treba govoriti jer vrijeme vraćanja kapitala, kapital nije nestao. On je otišao samo na neke druge prostore. Najbrže će se vraćati kroz energetske projekte, najbrže će se vraćati kroz infrastrukturu i najbrže će se vraćati kroz zaštitu okoliša. Mi takve programe moramo pripremiti. Znam da ih Vlada ima i prema njima se moramo i okrenuti. Naglašeno je, ali želim i posebno podvući, jer to je i programa. To je i stav Hrvatske seljačke stranke. To je i jedan od razloga ulaska u koaliciju, to je decentralizacija Hrvatske. Stvaranje uvjeta ravnomjernog razvoja svih njenih prostora i područja. Iza nas su lokalni i regionalni izbori na kojima su lokalni i regionalni dužnosnici neposredno izabrani, na kojima su pojedini programi dobili svoju podršku i zasigurno ova Vlada ima šansu da tu snagu, taj zanos tih izbora iskoristi pronalazeći partnere i prepoznajući one čiji su programi bili realni, one koji su se spremni maksimalno uključiti u njihovu realizaciju. Jer nova vrijednost, nove investicije, nova radna mjesta stvaraju se u općinama, gradovima, županijama. I taj odnos, ta sinergija bit će izuzetno značajna i važna i ja sam uvjeren da će Vlada znati i prepoznati i podsticati. Jer i ja se slažem s onima koji su govorili da nije samo dovoljno utvrditi prostornim planovima ali je to bio preduvjet. Sada treba nastaviti ulaganjem u infrastrukturu, osposobiti da one budu stvarno to što moraju biti, a znam da postoje i programi i interesi da se u pojedinim područjima kroz kroz snažno ulaganje kapitala jer mi nismo zemlja u kojoj je prestao ili za koji je prestao interes ulaganja kapitala. I ovih dana kada se najviše raspravljalo o današnjoj sjednici kada će ona biti, razgovarao sam s poduzetnicima van Hrvatske koji su spremni stotine milijuna eura ulagati u Hrvatsku. Mi svi skupa moramo doprinašati, a Vlada je prije svega zato pozvana da što je moguće brže stvorimo uvjete da bi oni taj kapital kod nas mogli uložiti. Bilo je govora o tome, ali želimo i mi iz HSS-a to posebno podvući, to je pitanje čuvanja stabilnosti kune jer ima onih koji misle da s nekakvim plivajućim tečajem bi možda na brzinu jednom dijelu gospodarstva stvorili nešto povoljnije uvjete, ali snažni odmak za većinu građana značio bi bankrot i sigurno da sa bankovnim sektorom imamo što razgovarati, pregovarati. Ne možemo im narediti jer oni imaju svoje gazde, ali imamo što razgovarati i o visini kamata i o tome da se počinje kreditirati bez deviznih klauzula klauzula i o tome da i u kojim uvjetima će se mijenjati kamate na te kredite. još podvući jednu stvar, a mislim da ćemo kod rebalansa o tome trebati govoriti ministar Šuker je podacima već nekoliko puta to naglasio i to je pitanje likvidnosti. Sigurno je da Vlada kroz svoje angažmane sredstava, kroz poduzeća kojima upravlja kao vlasnik mora raditi i inzistirati na tome, a jednako tako tražiti da i oni da i oni koji su državi dužni, koji moraju platiti porez, kad naplate svoja potraživanja da namire i obavezu onima kojima su to dužni. Vidim da je počelo svijetliti, želim još samo dvije rečenice izreći. Jedna je vezano uz mandataricu, po prvi put je to žena pa mnogi o o tome različito govore i ja mogu svjedočiti temeljem kontakata koje smo do sada imali sa ministricom i potpredsjednicom Vlade da je ona i odlučna i odgovorna i realna i socijalno osjetljiva, pa na kraju krajeva, mnogi su joj ne jedanput zbog zbog toga zamjerali, ali ona je uvijek htjela vidjeti i čuti i znati kako živi taj mali čovjek da ga tako nazovem sa svojim problemima. I ono o čemu je govoreno, da li mi ovdje kao narodni zastupnici, da li ovaj Sabor ima legitimitet jer kao građani drugačije misle. U petak kada je to bilo najvrućije, bio sam sat i pol u kontakt emisiji na Riječkoj televiziji, a znate da je mišljenje da je to prostor gdje većina biračkog tijela razmišlja ili ima lijevo orijentaciju, namjerno ugledni novinar Vukšić je rekao sad ću postaviti vruće pitanje što mislite o Sanaderu? 60% je reklo ako nije premijer, neka bude predsjednik države. Hvala lijepo. Hvala. Dame i gospodo zastupnici, s time smo završili raspravu po klubovima. Sada dajem riječ mandatarki za sastav Vlade Republike Hrvatske, gospođi Jadranki Kosor.

za sastav Vlade, želim zahvaliti na raspravi koja se po našem mišljenju odvija u demokratskom ozračju i želim i mislim da sam dužna odgovoriti i na nekoliko pitanja koja su bila postavljana u raspravi u ime klubova u Hrvatskom saboru. Počet ću od rebalansa, dakle vrlo konkretno, od rebalansa o kojem ja naravno nisam puno govorila, ali ću reći da rebalans intenzivno pripremamo. Dakako da ni ja dok ne dobijem vaše povjerenje ne mogu o tome niti javno govoriti, mislim da ne bi bilo niti logično, pa niti pristojno jer ne možeš ići tri koraka naprijed ako za to nemaš ovlaštenje i dozvolu. Prema tome, ako dobijemo vaše povjerenje, ja sam uvjerena da hoćemo, mi ćemo odmah predočiti dvije do tri varijante mogućeg rebalansa u ovim prilikama. Najprije naravno govorim, evo cijeli hodogram. Najprije u predsjedništvu Hrvatske demokratske zajednice, odmah zatim sa našim koalicijskim partnerima razmotriti sve mogućnosti, trenutak u kojem se nalazimo. Ono što želim jako, jako ovdje istaknuti da svi koalicijski partneri, svi mi koji smo članovi i članice Vlade smo duboko svjesni trenutka u kojem se Hrvatska nalazi. Dakle, gospodarske krize, recesije. Svi smo spremni na odricanja, mislim da je to važno i dozvolite da onda najprije o rebalansu raspravimo unutar svoje obitelji. Nakon toga ćemo dakako održati sjednicu Ekonomskog vijeća ali isto tako Gospodarskog socijalnog vijeća ići sa rebalansom na sjednicu Vlade i onda ga poslati vama. Tako da ja sam to već i najavila da ako dobijemo mandat, ako dobijemo potporu da ćemo ako to bude potrebno tražiti i izvanrednu sjednicu Vlade. Mislim da to neće biti problem, ako nam bude trebalo još vremena i za konzultacije, prije svega želim istaknuti naše socijalne partnere. Međutim ono što mislim da mogu reći u ovom trenutku, iako sam ovdje još uvijek u poziciji mandatarske, znači one koja traži povjerenje jest da će ovo biti rebalans u kojem je pa i sljedeći koraci koje ćemo činiti u kojem je sve na stolu. Dakle, ništa nije nedodirljivo. Ono od čega ćemo svakako poći, ono što će biti i moj zahtjev ako dobijem povjerenje i ako budem predsjednica Vlade jest da krenemo naravno najprije od sebe od korisnika državnog proračuna, dakle ministarstva, uredi, agencije itd. državna poduzeća i da maksimalno do krajnjega minimuma srežemo ono što se zove reprezentacija u svakom njenom obliku, preživjet ćemo i ako budemo mogli poslužiti gostima samo vodu, pa ako budemo mogli poslužiti i samo vodu iz automata s kavom ili bez nje, tražit ću reviziju svih kartica, tražit ću da kartice imaju samo ministri, državni tajnici, samo za putovanja u u zemlji i inozemstvu, samo za to. Naravno proširiti na sve one o kojima sam govorila, dakle koji su korisnici državnog proračuna i u vlasništvu države. Ponavljam ništa neće biti nedodirljivo sve ćemo preispitati. I ono što želim odmah najaviti nakon ovog rebalansa kojeg ćemo donijeti ovih dana vjerojatno slijedi još jedan do kraja dogine. O tome u kom obliku ćemo taj rebalans predložiti, ovisit će o daljnjoj situaciji, o turizmu, o rezultatima turizma i dakako drugim gospodarskim kretanjima. Prema tome, mi smo duboko svjesni da je situacija krajnje ozbiljna. Ničega nas nije strah, mogu govoriti o sebi ničega apsolutno. Jer mislim da sam ja i moje kolegice i kolege dokazali i socijalnu osjetljivost. Ali ako bude potrebe ići dva koraka dalje, onda ćemo dakako voditi računa o onima koji su najosjetljiviji, o najosjetljivijim u Republici Hrvatskoj. Također najavljujem da ćemo uz stalno praćenje i provedbe antirecesijskih mjera koje je donijela Vlada Republike Hrvatske, ako bude potrebno donositi i nove. Ovdje je najavljeno osnivanje koalicijskog vijeća. Dakle to će biti tijelo koje će pratiti budno, svakodnevno provedbu programa, ali i svih ostalih potreba. To neće biti paralelna Vlada, da ne bi bilo kalkulacija i spekulacija o tome. oko borbe protiv korupcije želim također reći još nekoliko riječi. Dakle Vlada kojoj ćete dati povjerenje danas, a vjerujem da hoćete, zato što mi imamo više nego stabilnu većinu s obzirom na potpise koje sam je podastrijla predsjedniku Mesiću, ali i na činjenicu da neki nisu bili u stanju potpisati jer su bili na putu. Tako da ja očekujem uistinu jednu stabilnu većinu. Dakle, u borbi protiv korupcije bit ćemo bez milosti i dalje, bez odustajanja s nultom tolerancijom kao što smo i najavili. Neće nas zanimati nitko, ako se pokaže i ako ako sva tijela države koja se bave tim problemima, pokažu da je netko na bilo koji način upleten u tu mrežu, neće biti milosti. Ne poznajemo ni velike, ni male ribe. Sve su ribe dobre za brodet. Jer smatramo da je korupcija jedna od najvećih prijetnji demokratskom društvu, svakom, pa i našem i da kada se govori o ljudskim pravima, korupcija na najgori način ugrožava temeljna ljudska prava, koja su i najveća vrednota hrvatskoga Ustava, zato što čovjeka čini nesigurnim, zato što ga čini podložnim i zato što u čovjeku izaziva strah. Prema tome, budite uvjereni da ćemo se bez milosti protiv korupcije i dalje boriti. Bilo je ovdje riječi i o puno o antifašizmu, mislim da je dobro o tome govoriti. Mi smo u tom smislu i nešto i poboljšali i naš program koji je pred vama. Želim vrlo jasno reći, budući da je gospođa Pusić rekla da stranka, misleći na stranku čija sam ja članica, a sada i predsjednica, ima problema sa antifašizmom. Želim to najenergičnije odbaciti. To nije istina. To je laž. Jer nijedna druga Vlade, osim Vlade pod vodstvom Hrvatske demokratske zajednice i doktora Ive Sanadera, nije imala snage rušiti spomenike Francetićima, Budacima itd. Vlada sjetite se, Ive Sanadera, Vlada koju je vodio HDZ je za to imala snage. I ne smatram da za to treba imati neke snage, niti da za to treba imati neke hrabrosti. To je notorna činjenica. Antifašizam je u korijenima slobodne Hrvatske. I na kraju oko onih koji i dalje govore oko izvanrednih izbora. U ovom trenutku mislim da bi to bilo prije svega neodgovorno, neozbiljno, osim toga nepotrebno jer mi imamo većinu. Ali upozoravam i na činjenicu da bi svako bavljenje izborima u ovom trenutku potpuno blokiralo i paraliziralo Hrvatsku u nastojanjima da izađemo iz krize, u borbi protiv recesije država bi stajala najmanje 6 mjeseci. Nije nevažno koliko bi to koštalo, a da ne kažem oko svih naših napora za deblokadom pregovora, za završetkom pregovora. To bi apsolutno sve stalo, ukočilo se i ne ne bi bilo pomaka. Prema tome, mislim da je notorna činjenica da puno toga imamo, imamo i snage, i hrabrosti, i volje, i znanja i upornosti, samo nemamo vremena za gubljenje. Eto, i na samom kraju rečeno je da ja ovom činjenicom da sam dobila mandat za sastavljanje Vlade, sam dobila vrući krumpir u ruke. Ako jest vruće, ja ću ga znati prije svega ohladiti, oguliti. I eto u ženskom stilu napraviti jednu dobru krumpir salatu od toga. Hvala vam lijepa. I neizbježno ispravak netočnog navoda, gospodin Damir Kajin. **Kajin, Damir (IDS)** Nema HDZ problem sa antifašizmom, već antifašizam već antifašizam u Hrvatskoj već 20 godina ima problem sa HDZ-om. I dok se ne vrate gospodo sveta načela Hvala vam I dok se ne vrate